Отже, прошу зареєструватись. Прошу провести реєстрацію. 10:04:35

Зареєстровано 346 народних депутатів. Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Колеги, я, з вашого дозволу, хотів би розповісти логіку сьогоднішнього дня. Якщо можна, хвилинку уваги, колеги. Ми плануємо сьогодні бюджетний день, і буде правильно, якщо всі в залі будуть розуміти і ми виробимо спільну логіку. Нагадую, першим питанням ми завершуємо розгляд проекту Закону про кримінальні правопорушення (7279-д). Потім ми переходимо до законів 8414, 8338. Також пропонується сьогодні серед бюджетних законів завершити питання по ЦВК, пригадуєте, виділення коштів на кібербезпеку, там нуль відхилених правок. І потім пропонується перейти до Бюджетного кодексу. Але для того, щоб ми змогли сьогодні розглянути бюджет, нам необхідно буде проголосувати за пропозицію, щоб ми продовжили вечірнє засідання до завершення розгляду бюджетних питань. До завершення розгляду бюджетних питань. Ключове у нас питання, яке залишається під знаком питання, – це Податковий кодекс. Ніна Петрівна Южаніна, я звертаюся до Ніни Петрівни і до всіх депутатів. Колеги, я говорив на Погоджувальній раді: до 2 години я прошу всіх подати поправки до Податкового кодексу, щоб комітет з 2-ї до 4-ї міг провести засідання. У мене велике прохання до всіх, хто має намір подати правки, – до 2 години. Ми сподіваємось, що після обіду, коли будуть подані всі правки і буде рішення комітету, ми зможемо перейти до розгляду Податкового кодексу і потім до прийняття бюджету. Якщо ми будемо працювати злагоджено, колеги, якщо ми будемо працювати системно, ми зможемо не пізно прийняти бюджет. Я думаю, у тому всі зацікавлені, щоб відбулась якісна дискусія і щоб ми не затягували процес в ніч. Я думаю, усі фракції, усі групи і усі народні депутати в тому є зацікавлені. Отже, нам буде важливо проголосувати продовження вечірнього засідання до вичерпання усіх питань бюджетних і нам буде важливо, щоб податковий комітет зміг в обід розглянути Податковий кодекс і чимшвидше дати на друк, щоб депутати змогли отримати таблицю, і ми могли провести якісну і професійну дискусію. Отакі, колеги, мої повідомлення по логіці сьогоднішнього дня. Я сподіваюсь, ми всі навколо неї об'єднаємось. Наступне. Кілька оголошень, які я маю зачитати. Перше. Відповідно до статті 60 Регламенту Верховної Ради України, а також згідно з протоколом зборів депутатської фракції Політичної партії "Опозиційний блок" у Верховній Раді України восьмого скликання від 20 листопада повідомляю про обрання головою депутатської фракції Політичної партії "Опозиційний блок" народного депутата України Новинського Вадима Владиславовича, заступниками голови фракції - народних депутатів Вілкула Олександра Юрійовича та Воропаєва Юрія Миколайовича. Наступне. Згідно з поданою заявою та відповідно до частини третьої статті 60 Регламенту Верховної Ради України повідомляю про вихід народних депутатів України Бакуліна Євгена Миколайовича, Дунаєва Сергія Володимировича та Іоффе Юлія Яковича зі складу депутатської фракції Політичної партії "Опозиційний блок" у Верховній Раді України восьмого скликання. І заключне повідомлення. Відповідно до статті 60 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" повідомляю про створення у Верховній Раді України восьмого скликання міжфракційного депутатського об'єднання "Опозиційна платформа – За життя". Наголошую, не групи, а міжфракційного об'єднання. Співголовами цього об'єднання обрано народних депутатів України Бойка Юрія Анатолійовича та Рабіновича Вадима Зіновійовича. Це повідомлення, які я мав зачитати. Зараз ми продовжуємо розгляд Закону про кримінальні проступки. Усі заяви на виступ будуть після завершення розгляду питання. Це буде хвилин за 20-25. Небагато питань і небагато правок в нас залишилось. Отже, колеги, авторів правок прошу приготуватись до дискусії і запрошую до трибуни голову Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Кожем'якіна Андрія Анатолійовича.

Дякую, пане головуючий. Сотник Олена, фракція "Самопоміч". Ну що ж, ми з вами підійшли зараз до розв'язки в цьому законопроекті. Нагадаю, ми розглядаємо стадію якраз завершення дізнання. Моя поправка стосується виключення ряду норм з цієї статті, але хочу тут ключове зазначити. Насправді завершення дізнання, яке пропонується авторами цього законопроекту, є не чим іншим як фактично можливість для правоохоронців сформувати під час дізнання, зібрати у вільній формі абсолютно докази, потім це перекваліфікувати як злочин і розглядати ці справи вже як кримінальні справи проти людей. Більше того, в цьому законопроекті не передбачається, наприклад, можливість, якщо у мене відібрали пояснення, потім використали їх як докази в цьому провадженні навіть оскаржити це в суді.

Звичайно, погано чутно головуючу і доповідачів, тому що в залі якісь дивний трошечки у нас гул. 10:11:33 За-56 56. Бюджетний настрій. 56. Поправка відхиляється. Наступна поправка - пані Сотник, 205. Дякую пані головуюча. Сотник Олена, фракція "Самопоміч". 205 поправка стосується вже безпосередньо ознайомлення з матеріалами обвинувального акту. Знову ж таки, навіть на цій стадії ми маємо ситуацію, коли ознайомлення як одна з ключових гарантій захисту прав людини і можливості підготуватися до захисту в суді від тих обвинувачень, які пред'являються особі, в цьому випадку теж обмежується. Тому що автори вирішили, що якщо це кримінальний проступок, то в принципі навіщо надавати людині гарантії згідно конвенції на справедливий суд і на можливість ознайомлюватися в будь-якому випадку з матеріалами. вже мовчу про нереалістичні строки цього ознайомлення. Тому я хоча б пропоную надавати можливість людям ознайомлюватися з матеріалами справи в електронній формі, щоб вони навіть в цей обмежений строк (там, години, доба) мали можливість реально підготуватися для захисту в суді. Дякую. КОЖЕМ’ЯКІН А.А. Да, я коротко зроблю. Дякую, пані Олена, за конструктивну критику. Все ви говорите майже правильно, але треба рухатись вперед. І дійсно, комітет відхилив цю поправку вашу, тому що вручення електронних копій документів наразі вбачається неможливим з практичної точки зору. Ну так коротко і, як кажуть, і зрозуміло. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, прошу визначатись по поправці 205.

За-77 Поправка відхиляється. Наступна поправка – 208, Семенуха. Не наполягає. Сотник. А, наполягає? Будь ласка, 208-а. Семенуха Роман, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Шановні колеги, дана правка покликана захистити права обвинуваченого. Йдеться про проведення скороченого судового провадження щодо кримінального проступку. Згідно проекту закону така процедура проходить у випадку, коли обвинувачений визнає свою вину і згоден з розглядом обвинувального акту. Але у законопроекті не сказано, яким саме чином він може визнавати свою провину і чи відомо йому про наслідки тих дій. Тому я пропоную своєю правкою захистити обвинуваченого, аби у скоєному він зізнавався, скориставшись послугами захисника, тобто розуміючи наслідки своїх дій. Прошу підтримати. Дякую. Прошу визначитися по цій поправці. Будь ласка, шановні колеги. Нагадую, що це поправка номер 208. Прошу.

Дякую, пані головуюча. Сотник Олена, фракція "Самопоміч". Я підтримаю зараз свого колегу Семенуху і продовжу насправді наполягати на тому, що неможливо взагалі, навіть в цьому парламенті, після того, як ми говоримо, що ми захищаємо права людини… ГОЛОВУЮЧИЙ. Вибачте! Вибачте, шановна пані Олена. Шановні колеги! Я дуже вас прошу з повагою ставитись до тих наших колег і колежанок, які доопрацьовували законопроект. Не чутно жодного слова. Можна тихіше обговорювати бюджетний процес? Будь ласка, пані Олена, вам 1 хвилина. Дякую. Я вважаю, що ми абсолютно не маємо жодного права голосувати в цьому парламенті за законопроект, в якому фактично передбачається можливість відмовитися від права на справедливий суд, без встановлення жодних гарантій офіційно встановити, що людина це зробила добровільно. Тому що таким чином виписаний законопроект, що людину можуть затримати на 72 години, примусити її до дачі пояснень, визнання вини. Не дати можливості належним чином ознайомитися з матеріалами і ще й потім відмовитися від справедливого суду. Це жорстке порушення Конвенції з прав людини. І я вважаю, що це неприйнятно в цьому залі - голосувати за такий формат. Більше того, в даній моїй конкретній поправці я ще й наголошую на тому, що у нас затримувана особа має менше прав, ніж особа, яку не затримали. Тому що у неї немає навіть можливості ознайомитися з матеріалами справи, бо її справа негайно направляється в суд. Дякую. голосувалися і приймалися рішення по більш неприємним питанням. Тому звинувачувати цей проект, який сьогодні підготовлений, два з половиною роки готувався… Більше того, ми використали досвід європейських партнерів і внесли всі правки, які вважаємо сьогодні, робоча група вважала за доцільні. Без перебільшення, тому що всі перебільшення, які ми, закриваючи очі, робили в інші законопроекти, разом з вами, до речі, Закон про ДБР, до чого він тепер привів? Не можемо вже рік ввести цю структуру правоохоронну в дію. От нам допомогли наші колеги європейські, в основному внесенням своїх правок і рекомендацій. Дякую. Дякую, шановний колега, за коментар. І прошу визначитись по 209 поправці. Шановні колеги, важливий законопроект голосується. Було би чудово, якби колеги слухали дебати щодо поправок і визначалися зі своїм ставленням до цього законопроекту. 10:17:46 За-59 Поправка відхиляється. Наступна – 214-а, Сотник. Наполягаєте? Прошу. Дякую. Сотник Олена, фракція "Самопоміч". Це моя остання правка, тому я використаю цю хвилину просто, щоб сказати: цей законопроект, він не для людей, цей законопроект, він для правоохоронців, і він спрощує життя тільки правоохоронцям. І, до речі, ще питання: чи це так насправді? Тому що автори законопроекту механічно перенесли злочини, легкі злочини, тобто невеликої тяжкості, механічно перенесли в проступки. Деякі злочини середньої тяжкості у нас тепер стали злочинами тяжкими, тому навантаження точно на поліцію не зменшилося. порушує ключове право – відмови у праві не свідчити проти себе, порушує право на особисту свободу, порушує право на справедливий суд. Я вважаю, неможливо його в такому вигляді приймати, він не вирішить не ті задачі, які ставлять перед собою зараз правоохоронні органи, – розвантажити, не ті задачі, які ставимо перед собою захистити громадян від порушення прав людини. Колеги, у нас залишається одна поправка буквально, тому я дуже прошу повертатися до сесійної зали, у нас зараз буде підсумовуючий коментар пана Кожем'якіна і ми вийдемо на голосування. 10:19:22 За-36 Поправка відхиляється. По суті, остання поправка 215. Семенуха, наполягаєте? Пан Семенуха не наполягає. Колеги, далі у нас залишається Антон Геращенко і пан Алєксєєв, вони не наполягають на своїх поправках. Я дуже прошу голову профільного комітету підсумувати законопроект, який ми зараз обговорюємо, і за дві хвилини ми виходимо на голосування. Я дуже прошу всі фракції повертатися до сесійної зали зали і на робочі місця, припиняйте консультації між рядами і, будь ласка, повертайтеся до місць. Будь ласка, пане Андрій. 10:20:00 КОЖЕМ’ЯКІН А.А. Дякую. Шановна головуюча, шановні колеги, ще раз окремо під стенограму хочу зазначити. Перше. Поправку комітету номер 104 вважати частково врахованою, а саме із змін, що пропонуються до редакції статті 41 Кримінально-процесуального кодексу, виключити слова "у частині першій слова "органів Державної кримінально-виконавчої служби України" виключити". Друге. Пункт 1 розділу ІІ законопроекту викласти в такій редакції, уважно послухайте! "Цей закон набирає чинності з 1 січня 2020 року, крім пункту 2 розділу ІІ другого цього закону, який набирає чинність з дня опублікування цього закону". Абзац другий пункту 2 розділу ІІ законопроекту викласти в такій редакції: "У тримісячний строк з дня опублікування цього закону внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність з цим законом". Третє. Для того, щоб не розбалансувати законопроект, шановна головуюча, я прошу повернутися до розгляду правки номер 94, яка вчора була поставлена на підтвердження Оленою Сотник і не набрала необхідної кількості голосів, та проголосувати за залишення в силі рішення комітету щодо врахування поправки номер 94. Ця поправка стосується вилучення з переліку органів дізнання Національного антикорупційного бюро України. Адже у їхній підслідності не може бути кримінальні проступки, а лише злочини – це логічно.

Отже, ми почули тільки що під стенограму ці поправки, які голова комітету просить внести в остаточну версію законопроекту. Зараз у нас буде відбуватись голосування за наступною процедурою. Перше. Повернення до поправки 94, яка була вчора поставлена на підтвердження і через відсутність депутатів у залі вона не пройшла підтвердження. Далі, після голосування по 94 поправці, ми з вами вже проголосуємо за законопроект у версії з тими юридичними, техніко-юридичними правками, озвученими під стенограму головою комітету Андрієм Кожем'якіним. Зрозуміло? Колеги, я прошу повертатись до сесійної зали. Ми за 30 секунд починаємо голосування і починаємо з 94 поправки. Комітет просить її підтримати. Всі чують в цьому гулі. Дякую.

мікрофон пану Кожем'якіну. Колеги, я прошу займати робочі місця. 10:23:19 КОЖЕМ’ЯКІН А.А. Шановні колеги, перед тим, як ми проведемо два голосування, я хотів би ще раз сказати про таке. Ми пройшли по всіх поправках і маємо в підсумку законопроект з такими основними позиціями. Перше. Гуманізовано кримінальну відповідальність шляхом перегляду міри покарань за вчинення окремих кримінальних правопорушень. Це є одним із важливих зобов'язань України перед Радою Європи. Друге. Склад кримінальних проступків сформовано здебільшого за рахунок злочинів невеликої тяжкості, санкції яких не передбачатимуть покарання у виді позбавлення волі. Третє. Розслідування проступків здійснюватимуть за окремі підрозділи… як окремі підрозділи дізнання, так і уповноважені на те посадові особи правоохоронних органів. Четверте. Готування до кримінального проступку не буде тягнути за собою кримінальну відповідальність. І п'яте. Особи, засуджені за вчинення кримінального проступку, після відбуття покарання визнаються такими, що не мають судимості. Шановні колеги, я прошу підтримати рішення комітету від 7 листопада цього року - рекомендувати Верховній Раді України прийняти законопроект номер 7279-д. в другому читанні та в цілому як закон з урахуванням озвучених під стенограму пропозицій.

Зараз буде перше голосування – повернення до правки 94, а потім вже буде голосування за сам закон. І я прошу всіх зайти в зал, зайняти робочі місця і приготуватись до голосування. Протягом багатьох місяців і комітет, і юридичний відділ готували і вивіряли цей закон. І я тому прошу всіх відповідально голосувати, брати участь у голосуванні. І прошу всіх зайняти робочі місця, колеги. Отже, колеги, перше голосування – повернення 94 правки. Якщо ми повернемося, ми її підтвердимо, і потім вже голосування за закон. Зрозуміла – так? – логіка. Отже прошу приготуватися до голосування. Я ставлю на голосування пропозицію повернутися до правки 94 Закону 7279-д. Прошу голосувати, прошу підтримати. Колеги, голосуємо! Будьте на місцях робочих. Прошу підтримати повернення до правки 94. Голосуємо! Не встигли. Я ще раз поставлю, колеги. Я прошу вернутися на робочі місця. Я ще раз ставлю пропозицію повернутися до правки 94. Хто підтримує, прошу проголосувати. Голосуємо за повернення. Прошу підтримати.

Я спитаю у голови комітету: ставити ще раз? Правка вагома? Ставити ще раз? Добре! Я ще поставлю третій раз, колеги, заключний. Добре, якщо нема наполягань комітету, я ставлю закон в цілому. Отже, я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень (№7279-д) в другому читанні та в цілому з техніко-юридичними правками, колеги. Підтримаємо закон, прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо, підтримуємо уважно і відповідально, колеги. Прошу голосувати. За-239 Закон прийнятий. Вітаю авторів, вітаю комітет! І ми переходимо до наступного питання порядку денного. Але перед тим, колеги, давайте, може, ми зараз продовжимо засідання? Колеги, готові? Отже, я прошу всіх зайняти робочі місця. Олег, Олег Валерійович, одне голосування – продовження засідання і потім дам вам перерву. Продовження засідання – це одна хвилина. Колеги, ще раз вам нагадую, попередній раз ми не проголосували за скорочену процедуру до Податкового кодексу, і тому ми затягуємо засідання. Я прошу усіх підтримати цю пропозицію, щоб ми продовжили вечірнє засідання до розгляду бюджету. Я прошу всіх, колеги, проголосувати відповідально. І я ставлю на голосування пропозицію, щоб відповідно до частини п'ятої статті 19 Регламенту Верховної Ради України пропозиція продовжити вечірнє пленарне засідання Верховної Ради України до завершення розгляду усіх питань Державного бюджету України на 2019 рік. Прошу підтримати, колеги, прошу проголосувати. Голосуємо, колеги, прошу підтримати. Голосуємо, прошу підтримати, голосуємо продовження вечірнього засідання. Ну, це безвідповідальна позиція. Я ще раз поставлю після наступного закону. Я сподіваюсь, народні депутати переосмислять свою позицію. Зараз я оголошую, що в президію надійшла заява від двох фракцій на перерву. І я надаю слово для виступу Олегу Валерійовичу Ляшку і після нього ми перейдемо до наступного закону. Будь ласка, Олег Валерійович. Олег Ляшко, Радикальна партія. Учора до мене звернулися жителі Гвардійського і Черкаського Новомосковського району Дніпропетровської області. На 23 грудня рішенням Центральної виборчої комісії там призначено вибори до об'єднаної територіальної громади. Там проживає більше 10 тисяч людей. Але "Блок Петра Порошенка" і влада зривають вибори, тому що вони їх вщент програють. За командою влади голова новомосковської виборчої комісії на прізвище Маміна тривалий час зриває засідання комісії: не ходить, не збирає засідання комісії, – і під повною загрозою процес виборів ОТГ і можливість жителям Гвардійського, Черкаського обрати свою владу, свою громаду. Аналогічна ситуація в багатьох громадах по Україні. Там, де партія Президента вщент програє вибори, а іншої можливості виграти у них немає, ніж фальсифікації, вони штучно беруть, їх зривають. Голови і члени комісії від БПП не ходять, зривають засідання комісії і в будь-який спосіб при підтримці влади саботують процес виборів об'єднаних територіальних громад. Тому що вони розуміють, що вибори в грудні-місяці, за три місяці до президентських виборів, це як лакмусовий папірець справжньої підтримки українців тих політичних сил, а не фальсифікацій, які планує влада. Тому я звертаюся до Центральної виборчої комісії: перше – зняти з посади голову новомосковської комісії Маміну, яка блокує процес виборів у ОТГ (Гвардійське і Черкаське) на Дніпропетровщині; обрати нового голову комісії і дати можливість жителям Дніпропетровщини і жителям всієї України обрати собі місцеву владу для того, щоб у них було тепло в оселях, для того, щоб була соціальна сфера, для того, щоб ремонтувались дороги. Коли влада на словах розказує, як вони підтримують об'єднані громади, а на ділі роблять все, щоб скасувати вибори, зокрема один із "тушок" у цьому парламенті подав позов до суду для того, щоб заблокувати вибори в більше, ніж в 30 громадах, це показує, що Президент і парламентська коаліція, і нинішня влада бояться людей, бояться, що люди підуть й вільно оберуть собі ту політичну силу і тих представників, які відповідають їхнім інтересам. І це дзвінок на президентські вибори, що якщо для Порошенка і для його влади пройдуть фальсифікації, блокування виборів в ОТГ, вони точно так же, тільки в більших масштабах, будуть робити по всій Україні. Я закликаю всі опозиційні демократичні сили у парламенті й поза його стінами об'єднати свої зусилля, щоб не дати Порошенку і його владі сфальсифікувати вибори, зірвати вибори в ОТГ і не дати сфальсифікувати президентські вибори. І нехай на президентських виборах переможе сильніший, а ви його всі бачите. Дякую. Отже, переходимо до наступного питання порядку денного. Це є проект Закону про внесення змін до додатку № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" проект Закону 8414. Він у порядку денному. Я впевнений, всі його вивчили і мають свою позицію. І я, колеги, ставлю на голосування пропозицію розгляду його за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Колеги, підтримайте скорочену процедуру. Голосуємо. За-153 Рішення прийняте. І я запрошую до доповіді народного депутата України Довбенка Михайла Володимировича. Пане Михайле, будь ласка. Шановні народні депутати, у грудні 2016 року ми прийняли Закон про забезпечення масштабної експансії експорту товарів українського походження, яким передбачено створення Експортно-кредитного агентства. У бюджеті 2018 року на формування статутного фонду цього підприємства ми заклали 200 мільйонів. Однак, на жаль, на сьогодні це підприємство навіть не зареєстроване, тому що є кілька причин. Перша. 200 мільйонів для статутного фонду мають цільовий характер, а нам для того, щоб зареєструвати Експортно-кредитне агентство, потрібно профінансувати низку організаційно-юридичних справ. того, щоби вирішити цю проблему, ми маємо внести зміну в бюджет. Крім того, у нашому законі написано, що ми маємо сформулювати статутний капітал публічного акціонерного товариства "Експортно-кредитне агентство", однак законом, який ми прийняли на початку цього року, а саме "Про акціонерні товариства", передбачено, що всі підприємства, акції яких не обертаються на фондових біржах, не є публічними акціонерними товариствами. Тому ми пропонуємо у назві позиції КПК 1201530 в додатку 3 до бюджету на цей рік вилучити слово "публічний" і перерозподілити витрати між статтями Міністерства економічного розвитку і торгівлі на 112 тисяч 200. Тому прошу вас підтримати законопроект 8414 за основу та в цілому з урахуванням пропозицій, внесених профільним комітетом у своєму висновку. Дякую вам. Дякую вам. До співдоповіді запрошується голова підкомітету Комітету з питань бюджету Горбунов Олександр Володимирович, будь ласка. Шановний Андрію Володимировичу, шановні народні депутати, Комітет з питань бюджету на своєму засіданні 7 жовтня розглянув законопроект за номером 8414. У законопроекті відповідно до положень чинного законодавства запропоновано змінити найменування бюджетної програми Мінекономрозвитку, передбачивши спрямування коштів державного бюджету на формування статутного капіталу акціонерного товариства "Експортно-кредитне агентство". Крім того пропонується у межах загального обсягу видатків загального фонду державного бюджету, передбачених Мінекономрозвитку в поточному році, здійснити перерозподіл видатків між його бюджетними програмами в сумі 112,2 мільйони гривень для здійснення заходів щодо вчинення дій щодо приватного розміщення першого випуску акцій цього агентства. Отже, реалізація законопроекту не передбачає залучення додаткових бюджетних коштів та не впливає на загальні показники видатків державного бюджету. Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради зазначило про необхідність отримання відповідного експертного висновку уряду. Міністерство фінансів та Мінекономрозвитку висловились щодо підтримки даного законопроекту. Водночас законопроект відповідно до правил законотворчої техніки потребує потребує внесення редакційних та техніко-юридичних уточнень, відповідні пропозиції викладено у листі-висновку комітету. За наслідками розгляду Комітет з питань бюджету ухвалив наступне рішення: рекомендувати Верховній Раді законопроект за номером 8414 прийняти за основу та в цілому як закон з урахуванням пропозицій комітету, викладених у листі-висновку до цього законопроекту та пов'язаних із оформленням законопроекту відповідно до вимог законотворчої техніки. Комітету з питань бюджету разом з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради при оформленні такого закону належить внести необхідні редакційні та техніко-юридичні уточнення до законопроекту. Прошу підтримати рішення комітету. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Прошу провести запис: два – за, два – проти.

Дмитро Володимирович. Галасюку передає слово. Будь ласка. Колеги, я хочу ще раз наголосити, міністри не можуть перебувати в залі Верховної Ради. Пане Олександр! Віктор Галасюк, Радикальна партія Олега Ляшка. Шановні колеги, уряд знову і знову імітує бурхливу діяльність замість того, щоби підтримувати промисловість, економіку і експорт. Ви подивіться, більш ніж на півтора роки прострочили створення Експортно-кредитного агентства, закон про яке ми з вами прийняли в парламенті. Виділили на Експортно-кредитне агентство в цьому році 200 мільйонів гривень. Можливо, вони спрямовані на підтримку експорту? Ні, ні і ще раз ні! Уряд на своєму засіданні таємним рішенням призначив в кулуарний спосіб виконуючого обов'язки ЕКА який не має досвіду, який не погоджений підприємницькою спільнотою, експортерами, не підтримується відповідними організаціями роботодавців, промисловців і підприємців. Що вони хочуть зараз зробити? Хочуть роздерибанити 200 мільйонів гривень, тому що зрозуміло, що ці кошти не можуть бути спрямовані сьогодні на підтримку експорту, бо один місяць уже в році тільки залишився. Більше того, по інших статтях підтримки промисловості аналогічна ситуація. В бюджеті цього року 200 мільйонів на підтримку інновацій промисловості. Може там використали ці кошти, щоб підтримати українських виробників? Ні. 50 мільйонів на підтримку стартапів – жодної копійки не направили, суто імітація. Коли ми уряду кажемо, що ці кошти треба негайно спрямувати, прямо зараз, на підтримку виставкової діяльності, на оплату сертифікації українських виробників за кордоном, на відновлення системи освіти в міжнародній торгівлі – ліквідували єдиний профільний заклад. Це сьогодні треба робити невідкладно, а не вигадувати причини, що вам заважає створити Експортно-кредитне агентство. Вони цього не чують, тому що в них інші інтереси. Не реальна підтримка експорту, а роздерибанити ті кошти, які хочуть за останній місяць просто кудись списати. На підтримку експорту високотехнологічного виробництва і підвищення зарплат – от куди треба спрямовувати кошти. Не підтримуйте цей законопроект.

Дякую. Шановні колеги, у своєму виступі мій колега Олександр Горбунов допустив механічну неточність. Він назвав "112,2 мільйона потрібно" – ні: 112,2 тисячі гривень це абсолютно цільові кошти. Нам потрібно для сплати державного мита за реєстрацію випуску цінних паперів – 88 тисяч 100 гривень; за присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів центральним депозитарієм та укладання з ними договору про обслуговування ще 14 тисяч 100 гривень і відкриття поточного рахунку для формування статутного фонду – 10 тисяч гривень. Я думаю, що це технічні речі. Давайте проголосуємо. І, нарешті, я поділяю тривогу пана Галасюка, треба щоб вся Експортно-кредитна агенція працювала. Не можемо затягувати цю справу. Другий рік, вже скоро два, не працює. Ну, це є ненормальна справа в нашій державі. прошу проголосувати і дати старт цій справі. Дякую. І тому я прошу всіх зайти в зал, я прошу всіх голів фракцій запросити депутатів в зал. Голосування буде через 3-4 хвилини. Від "Опозиційного блоку" Ігор Шурма. Включіть, будь ласка, мікрофон. Я перепрошую, зупиніть. У мене записаний Гусак Володимир Георгійович, він не передає слово. Він не передає слово. Я запрошую, пане Володимире. Я думав, що між собою порозумілись, але у вас там все непросто. Будь ласка, пане Володимир. Володимир Гусак, фракція "Опозиційний блок". Дуже дивно бачити цей законопроект в залі Верховної Ради України. Бо що нам фактично каже уряд? Що уряд не міг знайти 112 тисяч гривень для того, щоб зрештою запустити Експортно-кредитне агентство в Україні. Слід називати речі своїми іменами. Уряд фактично саботує і створення Експортно-кредитного агентства, і взагалі підтримку експорту в Україні. Якщо говорити мовою цифр, то зараз, в 2018 році, загальний український експорт залишається менше майже на третину ніж в 2012-2013 роках. І, на жаль, левову частку цього експорту продовжують складати товари, продукція з низькою доданою вартістю. І справді, Верховна Рада намагалась прийняти низку законопроектів, спрямованих на хоч якусь підтримку експорту, зокрема технологічного, на створення Експортно-кредитного агентства. Але що ми бачимо зараз? Уряд фактично це саботує. А зараз є навіть, ну, такі елементи жарту, що такий законопроект на 112 тисяч гривень треба голосувати у Верховній Раді. Фракція і Політична партія "Опозиційний блок" наполягає на реальній підтримці української економіки і українського експорту. А за цей законопроект ми голосувати не будемо. Дякую. Отже, колеги, обговорення завершено. Я прошу всіх зайти в зал і приготуватись до голосування. Колеги, ми переходимо до прийняття рішення. І я членів комітету теж хочу попросити змобілізувати депутатів. Займіть робочі місця, будь ласка. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до додатку № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" (№ 8414) за пропозицією комітету за основу і в цілому з врахуванням пропозицій комітету. Прошу голосувати. Прошу підтримати. Голосуємо. Голосуємо.

Я поставлю раз на повернення, але це надто великий розрив голосів. Я прошу проголосувати за повернення до розгляду проекту Закону 8414. Якщо ми не повернемось, він буде відхилений. Отже, хто підтримує повернення, прошу проголосувати. Будь ласка.

(8338). Прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Прошу голосувати. Прошу підтримати. За-152 Рішення прийняте. Запрошую до доповіді народного депутата України Луценко Ірину Степанівну. Шановний пане Голово! Шановні колеги! Питання відновлення діяльності "Чорноморнафтогаз" ми розглядаємо вже не вперше. до окупації Росією частини території України дане товариство було одним з найбільших підприємств паливно-енергетичного комплексу, яке видобувало близько 2 мільярдів кубічних метрів газу на шельфі Чорного і Азовського морів. Однак в результаті анексії "Чорноморнафтогаз" втратив доступ до більшості своїх родовищ та видобувних активів. 13 березня цього року парламентом прийнято Закон номер 2320 спрямований на збереження Державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз", завдяки чому не допущено банкрутства цього товариства, а також продовжено дію спецдозволів "Чорноморнафтогазу" на користування надрами, які є складовою доказовою базою в міжнародних судах проти Росії. В той же час вказаний закон не забезпечив відновлення діяльності товариства, оскільки зупинення провадження виконавчих проваджень, які… яке ним пропонувалося, суперечило Конституції України. На сьогодні фактично відсутні можливості для забезпечення нормального функціонування "Чорноморнафтогазу". У товариства є проблеми з укладанням договорів на оренду приміщень, на ведення діяльності по тих родовищах, які знаходяться на не… окупованій території України. Однак, крім цього, надзвичайно складно організувати видобуток природного газу, оскільки постачання товарів, робіт і послуг… відмовляються співпрацювати з підприємством, у якого відсутні діючі рахунки. Зважаючи на вказане, під загрозою знаходиться своєчасне та безперебійне газопостачання Генічеського району Херсонської області. З огляду на зазначене, з метою відновлення виробничої діяльності товариства і підготовлено законопроект 8338. Даним проектом пропонується встановити, що на період тимчасової окупації України "Чорноморнафтогаз" відкриває поточний рахунок із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків по забезпеченню виробничої діяльності, діяльності по захисту майнових прав в судах, а також погашення заборгованості перед кредиторами і бюджетом. Такий рахунок відкриватиметься в уповноваженому банку, визначеному Кабінетом Міністрів України за пропозицією НАК "Нафтогаз". Відновлення повноцінної виробничої діяльності "Чорноморнафтогазу" сприятиме забезпеченню енергетичної безпеки та незалежності України, особливо в Херсонській області, це стосується населення Генічеського району. З огляду на сказане, прошу консолідуватися і підтримати даний законопроект, він дуже маленький і направлений на конкретну дію, за основу і в цілому. Дякую. Дякую вам. До співдоповіді запрошується заступник голови Комітету з питань ПЕК Бєлькова Ольга Валентинівна. Будь ласка, пані Оля. Шановні колеги, пані Представник Президента вже пояснила вам суть запропонованого законопроекту. Так, насправді ми з вами в березні вирішили частково проблематику "Чорноморнафтогазу". Ми відновили для них можливість користуватися їх ліцензіями. Тим неменше, саме кредиторська заборгованість на сьогодні фактично блокує господарську діяльність цього підприємства. Маючи ліцензії, вони не можуть використовувати свої кошти для того, щоб вести, ну, бодай якусь діяльність щодо видобутку. На сьогодні у них заборгованість сягає як та, яка підтверджена рішеннями судів, це 500 мільйонів гривень. І фактично вона зростає кожного дня через суми пені і штрафів. Відповідно цим законопроектом ми пропонуємо встановити режим спеціальних рахунків, в яких буде чітко видно, куди підуть гроші, на погашення заборгованостей і на господарську діяльність для того, щоб підприємство могло відновити свою діяльність. Фактично Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу розглядав вже неодноразово це питання, і 21 червня 2018 року ми прийняли рішення підтримати законопроект за основу та в цілому. Дуже прошу всіх підтримати це рішення. Дякую. Дякую вам. Прошу провести запис: два – за, два – проти. Від "Народного фронту" Бондар Дякую. Бондар Михайло, 119 виборчий округ. Дійсно, ми на комітеті неодноразово розглядали законопроекти, які потребують врегулювання по "Чорноморнафтогазу", і, я думаю, цей законопроект також треба підтримати. "Народний фронт" буде голосувати за. Дякую. Шановні колеги, на продовження хотіла би вас проінформувати, що на сьогодні фактично всі, хто турбується, що ж там за майно є у цього підприємства, всього лише у них на сьогодні є цілісно-майновий комплекс Стрілкового газового родовища, яке ніяким чином не можна відчужити, продати

Від фракції "Батьківщина" Шкрум передає слово Рябчину для виступу. Будь ласка. Олексій Рябчин, фракція "Батьківщина", Донеччина. Це вкрай важливий законопроект. І боротьба за активи "Чорноморнафтогаз", а також наші кримські активи, які анексовані Росією, триває вже другий рік. Був прийнятий законопроект, частина якого була ветована Президентом, Президенту щось не подобалося. Ми внесли правки і цей законопроект треба приймати, тому що ми допоможемо компанії боротися в міжнародних судах за український Крим. Ну ми також не повинні забувати і про українських людей, які зараз потерпають від високих тарифів. Ми не повинні забувати про те, і ми дивимося, що субсидії знижуються, вимоги до отримання субсидій погіршуються, що люди розлучаються для того, щоб взяти ці субсидії, що люди виписують своїх дітей з квартир для того, щоб отримати субсидії. Немає підтримки енергозбереження такої, якою вона повинна бути. Фонд енергоефективності, який ми в цій Верховній Раді проголосували абсолютно всі півтора роки тому, ще не створений, ще не запущений. До речі, зараз ми можемо також робити закиди і до наших європейських партнерів, чому вони не дають представників у цей фонд і люди не користуються грошима для того, щоб знижувати собі платіжки. шістьма фракціями та політичними силами підписали Постанову про мораторій на підвищення цін на газ, яка не розглядається в комітеті. Комітет не збирається вже місяць і ця постанова блокується. треба питання "Чорноморнафтогазу" підтримати, тому що це дасть можливість українській компанії захищати українські інтереси в судах. Однак, ми не повинні забувати про українських людей, які зараз в зимовий період потерпають від високих платіжок і високих цін на енергоресурси. Дякую. Запрошую до виступу Першого заступника Голови Верховної Ради України Ірину Геращенко, будь ласка. І, колеги, прошу заходити в зал, через кілька хвилин відбудеться голосування. 10:56:17 ГЕРАЩЕНКО І.В. Шановні колеги, я хочу подякувати представників тих фракцій більшості і опозиції, які справедливо зазначили, що це надзвичайно важливий закон. І я вірю, що він об'єднає сесійну залу. Чому ми маємо зараз його проголосувати сьогодні? Тому що насправді наш уряд підтискають терміни подачі позовів теж проти країни-агресора, яка заволоділа майном, в тому числі і в окупованому, анексованому Криму. І тому дуже прошу, щоби всі підтримали цей законопроект, який дасть можливість посилити інструментарій українського уряду задля підготовки позовів проти країни-агресора, яка просто пограбувала Україну, в тому числі і в контексті "Чорноморнафтогазу". Дякую. Колеги, через одну хвилину ми переходимо до прийняття рішення. Зараз одна хвилина - Ірина Луценко. Колеги, через хвилину – голосування. Я прошу голів фракцій запросити депутатів в зал. Шановні колеги! Я би дуже просила, щоб ми підтримали цей законопроект. У своєму виступі я зазначила про те, що 2 мільярди кубів газу видобувалося на шельфі Азовського і Чорного морів цим підприємством. попереднім законопроектом у березні поновили їхні спецдозволи і їхні ліцензії, що дає можливість зараз в міжнародних судах виставити Російській Федерації кошти за той недоотриманий прибуток, за те пошкоджене майно, за незаконне використання Росією наших родовищ і видобування там того українського газу, який так потрібний українським громадянам, про що переживають не тільки опозиційні фракції, а й фракції більшості. І звертаюся до українського народу. Цього року на енергоефективність урядом країни буде закладено в два рази більша сума, яка дасть можливість в той час, коли ми хочемо повернути шельф Азовського і Чорного морів, який дозволить видобути більше українського газу, дати можливість… ГОЛОВУЮЧИЙ. 30 секунд, будь ласка. ЛУЦЕНКО І.С. … дати можливість населенню України через енергоефективність і через субсидії, які підтримують громадян України в оплаті комунальних послуг, забрати назад свій окупований Крим, анексований Крим, повернути родовища, повернути видобування українського газу і здешевити наші тарифи. Дякую. Прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, колеги, ми переходимо до прийняття рішення. Я прошу всіх зайняти робочі місця. Колеги, поверніться в зал, будь ласка, і приготуйтеся до голосування. Обговорення завершене, ми переходимо до прийняття рішення. Готові, так? Будь ласка, голови фракцій, запросіть депутатів. Отже, переходимо до прийняття рішення. Я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо відновлення діяльності Державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз" (№ 8338) за пропозицією комітету за основу і в цілому. Прошу голосувати. Прошу підтримати, колеги. Голосуємо, голосуємо, колеги. Прошу підтримати.

Я, колеги, поставлю на повернення. Але кожного разу, коли ви запізнюєтесь на голосування, ми соромимо Верховну Раду України. Я повідомляю: за три хвилини, за п'ять, коли буде голосування, прошу в той момент бути в залі. Я прошу всіх з у рядових лож повернутися в зал.

"Самопоміч" – 14, Радикальна партія – 1, "Батьківщина" – 12, "Воля народу" – 1, "Партія "Відродження" – 3, позафракційні – 20. Колеги, давайте змобілізуємося, зараз я поставлю пропозицію повернутись, і прошу всіх бути в залі під час голосування. Отже, я ставлю на голосування пропозицію повернутись до розгляду проекту Закону №8338. Я прошу всіх взяти участь в голосуванні і проголосувати. Прошу підтримати, голосуємо.

я ще раз поставлю на голосування, якщо не буде голосів – от виходять зараз із зали депутати – якщо не буде голосів, закон буде відхилений. Закон, якого чекали кілька місяців, який є критично важливий, може бути відхилений тільки із-за відсутності дисципліни. Отже, я ставлю зараз ще раз на голосування, і прошу зайняти робочі місця під час голосування.

Отже, колеги, я ставлю на голосування пропозицію повернутись до розгляду проекту Закону 8338. Євген, підтримайте. Підтримайте, пане Євген. Отже, прошу проголосувати за повернення до розгляду проекту Закону 8338. Колеги, кожен голос, відповідально прошу всіх проголосувати. Прошу голосувати. Прошу підтримати. Голосуємо.

Іра, візьміть участь у голосуванні – це буде мудро. Візьміть участь у голосуванні. Ви маєте поруч карточку? Будь ласка. Отже, прошу приготуватись всіх, я ставлю на голосування пропозицію повернутись до проекту Закону 8338. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Кожен голос має значення. Прошу відповідально всіх голосувати. Я бачу. Але я просив бути на своїх місцях під час голосування. Отже, колеги, чотири голоси. Я прошу приготуватись, я поставлю ще раз на повернення. Отже, я ставлю на голосування пропозицію повернутися до проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо відновлення діяльності Державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз" (8338). Кожен голос, колеги, має велике значення. Прошу всіх голосувати, прошу підтримати. За повернення. Голосуємо уважно! Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо!

Два голоси. Отже, колеги… Раз депутат, два депутат! Займіть робочі місця. Приготувалися. Нам вас бракувало під час голосування. Отже я ставлю на голосування пропозицію повернутися до проекту Закону 8338. І я прошу кожного зараз брати участь у голосуванні, і прошу проголосувати за повернення. Уважно, відповідально! Голосуємо за повернення до розгляду закону. Голосуємо! Прошу підтримати, прошу проголосувати. Голосуємо!

По фракціях покажіть, по фракціях: "Блок Петра Порошенка" – 109, "Народний фронт" – 71, "Опозиційний блок" – 0, "Самопоміч" – 2, Радикальна партія – 1, "Батьківщина" – 10, "Воля народу" – 3, "Партія "Відродження" – 1, позафракційні – 25.

ми в попередньому законопроекті, який ветувався частково Президентом, давали дозвіл, право на відчуження майна до 1 січня 19-го року. Що малося на увазі? (Зараз документи розберу). Малося на увазі, що в Мексиці перебуває аварійно, яке сіло на мілину, судно. Це судно ми хочемо передати до статутного капіталу дочірнього підприємства "Чорноморнафтогазу"… "Чорноморнафтогаз" "Газінвест". Таке відчуження відбувається за дуже складною процедурою Кабінету Міністрів, яка передбачає 20 пунктів, і передбачає: підлягає обов'язковому погодженню, цей проект, усіма заінтересованими органами, а також Мінфіном, МінТОТом, всіма відповідними міністерства. Це не відчуження і не продаж – це передача цього судна, яке на мілині... дочірній компанії, яка має можливість, яка має відкриті діючі рахунки, відремонтувати його, підняти з мілини і завести на Україну. Це робиться для того, щоб те судно, яке знаходиться в Мексиці, не було забрану за ту кредиторську заборгованість, яка виникла ще до того, як анексували Крим, ще до того. Відповідно "Чорноморнафтогаз" не може розрахуватися, в нього 500 мільйонів закритих... ГОЛОВУЮЧИЙ. поставлю... Я ще раз поставлю на голосування на повернення, зважаючи на вагу цього закону. Я прошу зайняти робочі місця, прошу приготуватися до голосування. Я ставлю на голосування пропозицію повернутися до розгляду розгляду проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо відновлення діяльності товариства "Чорноморнафтогаз" (8338). Прошу усіх взяти участь в голосуванні і прошу усіх проголосувати. Прошу голосувати, прошу підтримати, голосуємо.

Колеги, я поставлю заключний раз, потім ви говорите по ефірах, скільки раз я ставлю на повернення. Я це роблю із-за вашої недисциплінованості, із-за вашої безвідповідальності. Я ще раз поставлю, але прошу, зайдіть і займіть робочі місця. Отже, займіть робочі місця. Отже, я заключний раз ставлю на голосування пропозицію повернутися до розгляду проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо відновлення діяльності "Чорноморнафтогаз" (№ 8338), і кожен голос зараз буде мати значення вирішальне. Я тому прошу всіх уважно голосувати. Прошу голосувати і прошу усіх підтримати. Наголошую ще раз спеціально для вас в тому куті: кожен голос зараз буде мати величезне значення. Денисенко! Представник уряду, голосуйте. Прошу голосувати. Прошу підтримати. Голосуємо.

За-236 Закон прийнятий. Це треба було півгодини всіх збирати, щоб проголосувати, колеги! Наступний у нас закон дуже короткий, колеги. Я нагадую вам, це Закон про ЦВК, про фінансування для кібербезпеки Центральної виборчої комісії. Якщо ми його сьогодні не приймемо, вони не встигнуть провести закупівлі. Хочу нагадати, хочу нагадати: нема жодних розтрат з бюджету, це перекидання з однієї статті на іншу. І зараз я оголошую перехід до розгляду проекту Закону про внесення змін до додатка 3 до Закону України про Державний бюджет на 2018 рік (№ 8496). І запрошую до доповіді - це друге читання, - підголову Комітету з питань бюджету Горбунова Олександра Володимировича. Нагадую, там є правок мінімальна кількість, тому голосування буде швидко. Будьте на місці, будь ласка. Шановний Андрій Володимирович, шановні народні депутати! Верховною Радою 18 жовтня прийнято за основу законопроект про внесення змін до Закону про Державний бюджет на 2018 рік за реєстраційним номером 8496. Законопроект передбачає врегулювання питання бюджетного забезпечення здійснення заходів заходів із захисту інформаційних ресурсів Центральної виборчої комісії та підготовки до чергових виборів Президента України на народних депутатів України. При підготовці законопроекту до другого читання до Комітету з питань бюджету надійшло 10 пропозицій народних депутатів, які переважно мають редакційний характер та приводять приводять положення законопроекту у відповідність до вимог законотворчої техніки. Комітет з питань бюджету на своєму засіданні 7 листопада розглянув зазначені пропозиції і підтримав усі пропозиції, з яких одну частково. Враховано правки номер 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 і 10. Врахована частково правка номер 6, якою запропоновано конкретизувати напрямки спрямування коштів, що перерозподіляються у законопроекті. За підсумками розгляду законопроекту Комітет з питань бюджету ухвалив наступне рішення: рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до додатка № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", реєстраційний номер 8496, прийняти у другому читанні та в цілому як Закон з остаточною редакцією, викладеній у порівняльній таблиці до законопроекту. Прошу підтримати таке рішення. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, ми переходимо до прийняття рішення. Прошу всіх займати робочі місця. Є правка відхилена? Колеги, перепрошую, є одна правка відхилена. Я даю слово для оголошення правки Данченкові. За цей час я прошу всіх зайти в зал. Включіть мікрофон Данченку. 11:15:07 ДАНЧЕНКО О.І. Шановні колеги, безумовно, цей законопроект потрібно голосувати "за", тому що питання кібербезпеки і там деякі інші питання дуже важливі для ЦВК. В мене є величезне питання до минулого складу ЦВК, чому вони так затягнули і нічого не зробили, але це вже інше питання. Правка номер 6 передбачає чітко вказати суму, яку піде саме на кібербезпеку. Це дуже важливо для того, щоб контролювати витрати на кібербезпеку, щоб це не було витрачено на інші якісь питання. З суми 49 660 тисяч гривень 37 мільйонів 390 тисяч гривень спрямувати саме на забезпечення кібернетичної безпеки національної системи виборів відповідно до бюджетних призначень. Прошу підтримати. Ви не наполягаєте на голосуванні своєї правки? Який номер? (Шум у залі) Шість – правку. Отже, колеги, спочатку я ставлю на голосування правку номер 6, яка була подана народним депутатом Данченком, яка врахована частково. Він наполягає, щоб була врахована повністю. Хто підтримує дану пропозицію, прошу голосувати. Це за правку. Хто підтримує, прошу голосувати.

За-157 Це була єдина правка, по якій було рішення неповне комітету. Ми її розглянули. Зараз ми переходимо до прийняття рішень по закону і я прошу всіх зайняти свої місця. Я прошу приготуватись до голосування. Колеги, прошу зайти в зал. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до додатку № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" (№8496) в другому читанні та в цілому з техніко-юридичними правками. Прошу голосувати. Прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. Голосуємо. За-217 Колеги, це питання, яке стосується усіх. Центральна виборча комісія не зможе модернізувати свою роботу і забезпечити кібербезпеку від держави-агресора Росії, яка, без сумнівів, буде втручатись в наші вибори. Я дуже прошу всіх підтримати. Зараз я поставлю на повернення, прошу усіх бути на робочих місцях. Колеги, це відповідальне, важливе питання, прошу всіх бути на місцях. Отже, я ставлю на голосування пропозицію…

Отже, прошу всіх приготуватись. І я ставлю на голосування першу пропозицію повернутись до проекту закону 8496 - це кібербезпека і оновлення технічного забезпечення ЦВК, яке ми обрали, колеги. Прошу всіх відповідально проголосувати за повернення і підтримати дану пропозицію. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. Голосуємо.

За-260 Ми повернулись. І я ставлю на голосування проект закону 8496 в другому читанні та в цілому з техніко-юридичними правками. Прошу голосувати. Прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Голосуємо і не розходимось я поставлю знову продовження роботи. Після цього голосування я поставлю продовження роботи. Тому будьте на робочих місцях. За-253 Закон прийнятий. Всім вдячний за відповідальну позицію. Колеги, я ще раз ставлю і нагадую, пропозиція полягає в тому, щоб ми продовжили вечірнє засідання до завершення розгляду бюджету. Колеги, ми плануємо, що до 8-9 вечора ми зможемо це зробити. Тому я прошу всіх підтримати, колеги. Прошу всіх підтримати, бути на місцях. Отже, я ставлю на голосування пропозицію, щоб ми продовжили вечірнє засідання Верховної Ради України до завершення всіх питань бюджету. Це прийняття бюджету. І я прошу всіх підтримати і проголосувати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. Всіх прошу підтримати. Кожен голос має значення. Голосуємо! Прошу підтримати! Прошу, колеги, всіх підтримати, це загальний інтерес, щоб ми спільно змогли... 11:20:46 За-217 Кілька голосів. Будь ласка, колеги, я звертаюся зараз до всіх. Це Це наша загальна позиція. Колеги, будь ласка, підтримайте. Я прошу позафракційних. Я прошу, колеги, всіх в залі, підтримайте. Це не буде до ночі. Ми, якби ми проголосували... Якби ми проголосували за Податковий кодекс, ми могли би бути... в робочий день ввійти. Нам треба певний запас часу. Колеги, я прошу всіх підтримати. Я прошу всіх зараз зайняти робочі місця, зайти в зал. я ще раз ставлю на голосування пропозицію, щоб ми продовжили вечірнє засідання до розгляду всіх питань бюджету України. Прошу, колеги, всіх підтримати і проголосувати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. Прошу голосувати. Голосуємо! За-223 Ні, колеги. Я поставив два рази, третій раз ще поставлю. Отже, колеги, будь ласка, займіть робочі місця. 3 голоси, колеги, ви ж знаєте, прийняття бюджету сьогодні – це є питання для всієї країни, це не є питання коаліції. Це питання для всієї країни. Ми всі будемо нести відповідальність, якщо не зможемо забезпечити соціально-економічну стабільність. Ми просимо тільки одного – дайте ще 2 години для розгляду бюджету. Це ж перешкоджається не комусь, це шлях країни і підтримка країни. Тому, колеги, прошу всіх під час голосування бути на місцях. Я бавив, як члени коаліції вели дискусії під час цього голосування. Тому, будь ласка, займіть місця. І я ставлю ще раз на голосування пропозицію продовжити вечірнє засідання до розгляду всіх питань бюджету. І прошу всіх бути на місці і голосувати під час цього голосування. Колеги, прошу підтримати і позафракційних, і всіх народних депутатів. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Підтримайте, голосуємо! Кожен голос має значення, тому відповідально голосуйте. Голосуємо! Підтримаймо! Голосуємо, колеги, кожен голос, голосуємо.

Рішення прийнято, колеги. Хоча, для мене лишається загадкою, чому така кількість коаліції не голосувала. Отже, колеги, я хочу вам повідомити, Наступним стоїть Бюджетний кодекс України. Але таблиця має надійти буквально за 10-15 хвилин. Наступні у нас є закони. І я, з вашого дозволу, пропоную перейти до наступного закону, поки принесуть таблицю. Наступний наш закон це проект Закону про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з набранням чинності Законом України про державну підтримку кінематографу. Тут всього кілька правок, колеги. І поки готують таблицю… 8251. І я запрошую до доповіді голову комітету Княжицького Миколу Леонідовича. Будь ласка. Шановні колеги, Комітет з питань культури і духовності на засіданні 3 жовтня 2018 року розглянув проект Закону про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з набранням чинності Законом України "Про державну підтримку кінематографії в Україні" (реєстраційний номер 8251). Нагадаю, що законопроект розроблено з метою запровадження правових засад діяльності кінокомісій та узгодження раду інших питань, пов'язаних з прийнятим у 2017 році Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні". До законопроекту було подано 18 поправок народних депутатів України: 5 з них відхилені, 1 поправка прийнята повністю, інші 12 комітетом враховані частково і редакційно. За результатом розгляду комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти законопроект 8251 в редакції комітету в другому читанні і в цілому і доручити Комітету з питань культури і духовності спільно з Головним юридичним управлінням здійснити його техніко-юридичне доопрацювання та підготовку до підпису. Прошу депутатів підтримати рекомендацію комітету. І хочу сказати, що до нас звернулися Буковинська кінокомісія, Тернопільська кінокомісія, Закарпатська кінокомісія, Київська кінокомісія, Львівська кінокомісія, правління кінофестивалю "Корона Карпат", Івано-Франківська кінокомісія, Асоціація Film Industry України і багато інших фільмасоціацій і кінокомісій з цілої України з проханням підтримати цей законопроект, який є вкрай важливим для розвитку кіновиробництва в регіонах. Тому що наші міста, наші регіони хочуть підтримувати кінопроцес, там є багато талановитих людей. Наш Закон "Про державну підтримку кінематографії" передбачає можливість участі органів місцевої влади, місцевого самоврядування в підтримці цього кінопроцесу. Ми довго працювали над цим законопроектом. І дуже прошу вас підтримати його. Дякую. Отже, колеги, я зараз запрошую авторів правок до обговорення. Правок є небагато. Я буду зачитувати правки, які були відхилені. 14-а. 14-а – відхилена. Не наполягає. 15-а – відхилена. 15-а. Не наполягає.

Шановний Микола Леонідович, у мене наступне запитання. Моя правка стосувалася того, що, я вважаю, що ми маємо поставити запобіжник для того, щоб Одеська кіностудія змінила свій профіль. Справа в тому, що Одеська кіностудія, а там йдеться в Законі "Про кінематографію" про Одеську кіностудію, це дуже ласий, на жаль, об'єкт для недобросовісних забудовників. І Одеська кіностудія, крім того, що це кіностудія, яка є символом нашої кінематографії, це це об'єкт, який приваблює, скажімо, різних ділків. Які є запобіжники стосовно перепрофілювання даної кіностудії, якщо вони є? Я особисто вважаю, що ми маємо підтримати цей підхід, якщо вони є. Я дуже вам дякую за це запитання. Законом передбачено, що обов'язковою умовою приватизації державної кіностудії, а також акцій, пакетів акцій інших корпоративних прав, що належать державі будь-якої іншої кіностудії, є збереження основної мети діяльності такої кіностудії впродовж 20 років з дня завершення приватизації. Державна кіностудія не може змінити статус суб'єкта кінематографії в результаті приватизації. Отже, якраз, щоб ви знали, якщо говорити про Одеську кіностудію, бо закон охоплює всі регіони України, то земля Одеської кіностудії не належить, Одеській кіностудії належить лише бренд, а ті, хто хочуть заграбастати цю землю під виглядом того, що нібито це державна кіностудія, як це було в Києві, виступають проти цього закону. Рейдери, олігархи місцеві саботують цей закон. Закон якраз забороняє забудовувати кіностудію і робити з нею будь-що, крім виробництва кіно протягом 20 років. Дякую. Дякую. Ви наполягаєте на голосуванні? Пане Скорик, ви наполягаєте на голосуванні? Ні. Добре. По 17 правці я надаю слово Гончаренкову. Будь ласка, пане Олексій. Дякую. Шановні колеги, дуже правильний закон, який я би з задоволенням хотів би підтримати, якби не одне "але": в "Перехідних положеннях" цей пункт про приватизацію Одеської кіностудії. Безумовно, ми хочемо, щоб був розвиток кіновиробництва, і ми розуміємо, що це може бути зроблено на базі приватного власника. Це є цілком нормально. Більше того, ми знаємо, що є певні плани щодо розвитку кіностудії, ми їх повністю підтримуємо. Але, на жаль, той пункт, який тільки що оголосив шановний голова комітету, не дає нам впевненості в тому, що всі будівлі кіностудії залишаться за кіностудією, що там не буде це передано під забудову, а це 10 гектарів землі на Французькому бульварі. Так, земля не належить Одеській кіностудії, але всі будівлі і споруди належать Одеській кіностудії. І ми чудово знаємо, що будівлі та споруди першочерговими, власник будівель і споруд є першочерговим на отримання землі від місцевої влади. Тому, я вважаю, що рішення… Будь ласка, 30 секунд додайте. ГОНЧАРЕНКО О.О. Дякую. Тому, я вважаю, що рішення про можливу приватизацію Одеської кіностудії, що, в принципі, може бути абсолютно нормальним, якщо буде продемонстровано в першу чергу місто Одесі, що повністю територія буде збережена, що будуть збережені унікальні фонди, які є, в тому числі унікальні споруди. Просто сказати, що залишиться мета, ну, це можна робити в одному кабінеті, і тоді також буде начебто залишена мета. Тому я вважаю, що в такому вигляді це робити не можна. КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Шановний колега Олексій, в Одеській кіностудії немає ніякої землі. Більше того, ця кіностудія за цю землю не платить. І місто давно могло розірвати цю угоду. Там стоїть декілька старих будинків, але місто цього не робить. Тому що люди, які хочуть скористатися невизначеним статусом вже запланували собі її розбудовувати, забудовувати замість того, щоб залучити туди інвестиції. Ми бачили, як забудували територію Київської кіностудії. Закон прямо забороняє це робити. Закон не дозволяє це робити. Саме тому і всунули цей пункт штучний, про приватизацію… заборону приватизації Одеської кіностудії окремим законом, який вже давно втратив чинність, тому що цей пункт стосувався до прийняття Закону "Про кінематографію", який ми прийняли, ми лише фіксуємо факт. Але забудовники і ті, хто хочуть вкрасти одеську землю і вбити одеське кіно, педалюють цей закон, щоб забудувати цю територію. Закон забороняє 20 років змінювати будь-який профіль, що-небудь відчужувати: частки, права, акції, будь-що. Ви наполягаєте на голосуванні? Так. Я ставлю на голосування 17 правку. Комітет її відхилив. Хто підтримує дану правку, прошу голосувати. Пан Микола дав вичерпне роз'яснення з цього приводу.

Рішення не прийняте. 18-а. Не наполягає. Таким чином, колеги, ми завершили розгляд правок і переходимо до прийняття рішення. Слухайте, в мене є, колеги, загальне прохання. Це концепція підтримки українського кіно. І давайте, щоб питання, які стосуються земель не роз'єднували нас, а ми змогли підтримати українське кіно. Я прошу усіх зайти в зал і приготуватись до голосування. Голови фракцій, я прошу усіх запросити в зал, ми переходимо до прийняття рішення. І хочу повідомити, що вже зараз будуть роздавати таблицю Бюджетного кодексу, буквально за кілька хвилин, і якщо вона буде роздана в залі, ми зможемо перейти до розгляду Бюджетного кодексу. Зараз я прошу усіх зайняти робочі місця, ми переходимо до прийняття рішення. І прошу Апарат Верховної Ради, як тільки таблиці надійдуть, відразу їх роздавати. Отже, колеги, я прошу підтримати українське кіно і я прошу підтримати проект Закону про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з набранням чинності Законом України "Про державну підтримку кінематографії в Україні" (№8251) в другому читанні та в цілому. Прошу голосувати і прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати.

"Блок Петра Порошенка" – 48, "Народний фронт" – 69, "Самопоміч" – 15, Радикальна партія – 2, "Батьківщина" – 7. Колеги, ви можете між собою зараз найти компромісну позицію. Підійдіть сюди просто, до голови комітету. Гончаренко! Давайте найдемо компромісну пропозицію. Підійдіть сюди, я вам говорю третій раз. Підійдіть, найдіть компромісну пропозицію. Пане Микола, пане Олексій, найдіть зараз компромісну позицію, щоб ми вийшли на голосування. Отже, колеги, я прошу усіх заходити в зал, зайняти робочі місця. Я впевнений, ми зараз знайдемо компромісну позицію.

Я дуже прошу, колеги, займайте робочі місця. Я впевнений, зараз автор правки і голова комітету найдуть компромісне формулювання, ми його озвучимо і це об'єднає зал. Просто правильно сформулюйте. Допоможіть, хто може, правильно сформулювати, щоб ми мали високий рівень захисту. Щоб ні забудовники не могли захоплювати землю, яка є і щоб ми могли захистити державне майно. Поки вони узгоджують позицію, Андрій Лозовий, будь ласка. Андрій Лозовий, одна хвилина. І прошу заходити в зал. Зараз формують компромісну позицію. Будь ласка, Андрій. Андрій Лозовий, Радикальна партія Ляшка. Ви зверніть увагу, шановні колеги, що відбувається. У нас зараз підряди за за кошти державного бюджету отримає компаніяFILM.UA, яка друга в місці… в Російській Федерації, яка з нами воює 5 років уже майже проти України, а ми за бюджетні їх фінансуємо. В бюджеті на це рік 12 мільйонів гривень на кінохроніку. Ніхто не бачив жодного знятого кадра. Кінотеатр імені Довженка, якраз до річниці його дня народження, в чому особливий цинізм: кінотеатр імені нашого великого українця Довженка перейменовувати в якийсь там "Оскар". Кіностудію Одеську намагаються приватизувати і загарбати, замість того щоб, як наприклад в Римі, Кіностудія Фелліні в державній власності працювала на державу, і ми повинні робити так само. У нас талановиті люди, але державна політика така, яка вона є нині, вона не українське кіно захищає, вона захищає інтереси, в тому числі ворога через компаніюFILM.UA. Дякую. автор правки і голова комітету, так виглядає, сформулювали компромісну позицію. Я прошу, нехай Микола Княжицький її озвучить і ми перейдемо до прийняття рішення. Колеги, я прошу заходити в зал. Будь ласка, пане Миколо, озвучте, а пан Олексій підтвердить це. Будь ласка, пане Миколо. Дякую. Ми знайшли компромісу, компроміс полягає в тому, що редакція закону, яка говорить про те, що є збереження основної мети діяльності такої кіностудії впродовж 20 років ми доповнюємо, з повною забороною відчуження нерухомого майна та територій, які знаходяться у віданні кіностудії на час прийняття цього закону протягом цих 20 років. Підтверджуєте? Нормально. Колеги, отже, ми змогли об'єднати зал. Переходимо до прийняття рішення. Будь ласка, займіть свої місця, це важливо, що ми по таких важливих речах можемо знайти порозуміння в залі. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з набранням чинності Законом України "Про державну підтримку кінематографії в Україні" (№ 8251) у другому читанні та в цілому з поправкою, яку озвучив голова комітету Микола Княжицький під стенограму, яку погодив автор правки Олексій Гончаренко, з техніко-юридичними правками. Прошу голосувати і прошу підтримати. Голосуємо, колеги, прошу підтримати, голосуємо. Уважно і відповідально, голосуємо, колеги, підтримаємо українське кіно. За-205 Повернення, я забув повернення. Зараз буде повернення, а потім голосування. Отже, колеги, я ставлю, колеги, на повернення. Добре, колеги, говорять – повторне друге. Голова комітету! Отже, я ставлю перше голосування на повернення, за повернення. Я прошу проголосувати за повернення до проекту Закону 8251. Прошу голосувати і прошу підтримати за повернення до розгляду закону. Голосуємо, прошу підтримати, голосуємо. 220. Отже, колеги, загальна є пропозиція – повторне друге читання. Добре, ще раз, заключний раз поставлю. Колеги…

Отже, колеги, емоції вляглись. Я ще раз поставлю на повернення, якщо не буде голосів, ми перейдемо до пропозиції на повторне друге читання. Я прошу, колеги, усіх зайняти робочі місця. Я прошу зайняти робочі місця і приготуватись до голосування. Готові? Так. Отже, кожний голос, нам бракувало кілька голосів. Я ставлю на голосування пропозицію повернутись до проекту Закону "Про державну підтримку кінематографії в України" (8251). І я прошу підтримати пропозицію повернутись до розгляду закону. Прошу всіх голосувати відповідально, нам не вистачило буквально кілька голосів. Прошу голосувати і прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо за повернення.

Колеги, наступна пропозиція – на повторне друге читання. Давайте об'єднаємося навколо цієї пропозиції. І якщо у нас є дискусії, які, на жаль, не змогли вирішити до того, пропозиція направити в комітет на повторне друге читання. Давайте, колеги, всі навколо неї об'єднаємося. Отже, колеги, я ставлю на голосування пропозицію, щоб проект Закону про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з набранням чинності Законом України "Про державну підтримку кінематографії в Україні" (8251) повернути в комітет на повторне друге читання. Прошу голосувати і прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. 234-за, рішення прийнято, колеги. І хочу повідомити, по залу вже є таблиця проекту Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу. Свіжа, свіжа, не черства, є. (Шум у залі) Колеги, а в чому є проблема? Зараз доповідач виступить, а потім правки будуть після перерви. А в чому є трудність, колеги? Зараз будуть доповіді, а потім підемо по правках. Отже, колеги, я хочу ще раз наголосити, що ми зараз переходимо в розгляд Бюджетного кодексу України. Потім, я хочу наголосити: прошу всіх депутатів до другої години подати всі правки до Податкового кодексу. Після того я звертаюсь до Комітету податкової політики провести комітет в обідню перерву, з другої до четвертої години, щоб ми після обіду могли перейти в розгляд Податкового кодексу, і вже потім – бюджет. По проекту Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України (9084) до доповіді запрошується… до доповіді запрошується Іщейкін. І я прошу, колеги, всіх авторів правок приготуватися до роботи і дискусії. Будь ласка, пане Костянтин. 11:45:55 ІЩЕЙКІН К.Є. Шановний Андрій Володимирович, шановні народні депутати і запрошені! Комітет з питань бюджету підготував до розгляду в другому читанні законопроект 9084, опрацювавши 185 комплексних пропозицій народних депутатів, з яких 60 враховано. При цьому, зважаючи, що запропоновані зміни до Бюджетного кодексу безпосередньо пов'язані з показниками проекту Закону про Державний бюджет на 2019 рік, члени комітету насамперед керувалися тим, щоб їх положення були узгодженими та збалансованими. Серед питань, що їх запропоновано врегулювати до другого читання законопроекту, належить відокремити наступні: встановлення особливостей надання державної підтримки дітям з особливими потребами та громадським об'єднанням ветеранів; цільове спрямування частини рентної плати на спеціальне використання лісових ресурсів на охорону і захист лісів; розширення можливостей для здійснення місцевих зовнішніх запозичень, встановивши відповідні повноваження окремо для міських та обласних бюджетів; узгодження норм окремих законів із положеннями законопроекту для забезпечення реалізації показників державного бюджету протягом наступного року; посилення парламентського контролю за ефективним використанням бюджетних коштів шляхом надання права Рахунковій палаті здійснювати аудити місцевих бюджетів в частині виконання ними делегованих повноважень, з огляду на поглиблення процесів децентралізації у різних сферах суспільного життя. За наслідками розгляду пропонується ухвалити наступне рішення: рекомендувати Верховній Раді законопроект 9084 прийняти у другому читанні та в цілому як закон з урахуванням підтриманих пропозицій в остаточній редакції, викладеній у підготовленій комітетом порівняльній таблиці до законопроекту. Прошу підтримати рішення комітету. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, колеги, ми переходимо до розгляду правок. Що встигнемо – розглянемо до перерви, а продовжимо розгляд після перерви, Отже, колеги, у вас є таблиця? Апарат, я прошу дати таблицю в той кінець залу. Ми зараз розглянемо буквально 2-3 правки і буде перерва, роздадуть всім, колеги. Давайте, колеги, 1 правка, Семенуха, Семенуха. Не наполягає. 2-а, Левченко. Будь ласка, одна хвилина. Левченко, "Свобода", 223-й округ, місто Київ. Пане Голово Верховної Ради України, Голово Верховної Ради України, а не голова невідомо чого, якоїсь бананової республіки! Я вам зачитую статтю 117 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" "Строки надання народним депутатам законопроектів, підготовлених до другого читання": 1. Законопроект, підготовлений до другого чи повторного другого читання, висновок головного комітету та інші супровідні документи до нього надаються народним депутатам не пізніше, як за десять днів до дня розгляду цього законопроекту на пленарному засіданні Верховної Ради". А ви коли надали: за 10 хвилин? Є різниця між 10 днів і 10 хвилин?! Ну можна, будь ласка, перестати перетворювати цю Верховну Раду в ще більший балаган і тераріум, ніж вона є? Вибачте, будь ласка, ми – це Верховна Рада Можете припинити порушувати Закон України "Про Регламент Верховної Ради України"?! Ви наполягаєте на поправці? Я ставлю на голосування поправку номер 2 народного депутата Левченка. Комітетом вона була відхилена. Хто підтримує дану правку, прошу голосувати.

А якщо знає, прямо зараз в прямому ефірі на всю країну відмовляється його виконувати і порушує його в прямому ефірі на всю країну. Ну ви можете, зараз залишилось 9 хвилин до перерви, ви зараз спокійно можете оголосити перерву вже цю, на півгодини, щоб хоча би якось опрацювати ці поправки. Ну неможливо взагалі їх зараз було опрацювати. Ну що це таке? Я не розумію, ми що, розглядаємо якийсь другорядний документ на один абзац? Ми розглядаємо зміни до Бюджетного кодексу фундаментальні. Тут 100 сторінок поправок, а ви так зараз до цього ставитесь. Ну що це таке взагалі? Ця моя поправка стосується того, щоби прибрати нововведення в цьому Бюджетному кодексі – абсолютна маячня, яка дозволяє обласним радам брати під свої власні зобов'язання позики під це заставляти майно обласних громад. Це подальший шлях до розбалансування державних фінансів і до фактичної федералізації… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, Костя. Шановні колеги! Стосовно питання про запозичення обласним радам. Вони були в першій редакції цього законопроекту і в цілому були підтримані. І хотів би наголосити, що мова йде про можливість співпрацювати із фінансовими інституціями, які дозволять під відповідний невеликий відсоток брати зовнішні запозичення і вирішувати питання терміново, скажімо, по будівництву доріг. І якщо до цього запозичення могли брати міста, то відповідно обласні ради, якщо будуть мати таку можливість, зможуть прискорити виконання робіт і відповідно збільшити виконання інфраструктурних проектів і багатьох інших. Це є абсолютно нормальна норма.

За-61 Рішення не прийняте. Колеги, хотів би відреагувати на критику, яка йде. Хотів би наголосити: я не буду відповідати на образи і навіть на хамство ні на Погоджувальній раді, ні в залі. Я не буду опускатись до цього рівня і не буду це навіть коментувати. Але разом з тим я приймаю цю позицію, що депутатам треба більш детально ознайомитись з правками. У нас згідно Регламенту перерва відбувається з 12 до 12:30. Я вважаю цілковито прийнятним оголосити перерву з 11:55 до 12:25. І, колеги, повідомляю всім про своє рішення: перерва на 5 хвилин швидше оголошується і на 5 швидше я прошу всіх прибути в зал. Прошу авторів правок протягом того часу, хоч його і так не є багато, більш детально ознайомитися з правками. В 12:25 ми продовжимо розгляд правок. І я прошу всіх прибути в зал для продовження нашої роботи. Зараз перерва на 30 хвилин до 12:25. Дякую вам.

про внесення змін до Бюджетного кодексу України (9084). Я нагадаю, ми зупинились на правці номер 6. Я буду називати правки, які відхилені. Хто буде наполягати на правці, яка не відхилена, шляхом підняття руки. Отже, наступна, 10-а. Не наполягає.

Я вкотре наголошую на тому, що потрібно прибрати з цього законопроекту абсолютно неправильне нововведення щодо можливості, надання можливості обласним радам брати зовнішні запозичення і надавати під це місцеві гарантії, по суті заставляти майно громади. Це є величезним ризиком з скількох причин. По-перше, це є прямий шлях до розбалансування державних фінансів, коли врешті-решт все одно буде держава їх витягувати, коли вони понабираються забагато. Але не зможе держава нагальним чином впливати на планування цих процесів, по-перше. А, по-друге, це є де-факто теж федералізація в плані державних фінансів, тому що окремим регіонам за територіальною ознакою дається можливість брати зовнішні запозичення. Це є абсолютно неприпустимо. Я вкотре наголошую на потребі прибрати це з цього законопроекту. Дякую. Ви наполягаєте на голосуванні? Я ставлю на голосування правку 16 народного депутата Левченко. Комітет її відхилив. Хто її підтримує прошу голосувати. Рішення не прийняте. 17-а, наполягає Левченко. Будь ласка.

Щодо поправки 17. Частина шоста не потребує запропонованих змін, оскільки, по-перше, чинна норма передбачає спочатку прийняття рішення щодо надання кредитування, а потім його розмір та види, на відміну від запропонованих змін, які виключають стадію прийняття рішення. По-друге, я вкотре пропоную прибрати норму щодо надання можливості обласним радам брати безпосередньо зовнішні позики. Дякую. Дякую вам. Я ставлю на голосування правку 17-у народного депутата Левченка. Комітет її відхилив. Хто її підтримує, я прошу голосувати. Рішення не прийняте. 19-а – наполягає. Левченко," Свобода", 223 округ, місто Київ. По-перше, вкотре нагадую головуючому вимогу Закону України "Про Регламент Верховної Ради України", статті 117, частина перша: "Законопроект, підготовлений до другого чи повторного другого читання, висновок головного комітету та інші супровідні документи до нього надаються народним депутатом не пізніше як за 10 днів до дня розгляду цього законопроекту". Нам же ж надали відповідні матеріали за 10 хвилин до початку розгляду відповідного законопроекту. Це абсолютно неприпустиме порушення Закону України" Про Регламент Верховної Ради України". Якщо говорити про поправку, мова йде вкотре про абсолютну абсурдну норму, абсолютну недержавницьку норму, яку пропонують ввести зараз в Бюджетний кодекс, щодо можливості обласних рад брати зовнішні запозичення та надання місцевих гарантій, тобто заставляти по суті майно, цінне обласне майно, обласних громад. Мова, наприклад, може йти про обласну лікарню, да, ніхто не задумається, що може хтось заставити обласну лікарню. А таке буде, очевидно, враховуючи те, які є місцеві депутати в деяких радах. Тому наполягаю на виключенні цієї норми. Я ставлю на голосування поправку 19 народного депутата Левченка. Хто підтримує, прошу голосувати. За-35 Рішення не прийнято. 20-а. Наполягає Левченко. Левченко, "Свобода", 223-й округ, місто Київ. Вкотре наголошую на потребі дотримуватись Регламенту Верховної Ради України. І я буду на цій потребі наголошувати постійно. Тому що це є Закон України "Про Регламент Верховної Ради України". І мені цікаво, як народні депутати можуть вимагати у громадян без мандату дотримуватись законів, якщо народні депутати більшістю самі законів не дотримуються? От тут, наприклад, дуже часто, в цій залі, коли були протести людей на єврономерах, так, була дуже часто критика людей за те, що вони там блокують щось, що вони там якогось депутата щось там нібито побили, пошарпали трошки, тут були дуже гнівні виступи з трибуни про те, як, бачите, законів не дотримуються. А сама більшість законів і не дотримується, так? Тому наголошую на потребі дотримуватись Регламенту Верховної Ради України, по-перше. А по-друге, вкотре, вкотре наголошую на потребі прибрати з цього законопроекту божевільну норму про надання можливості обласним радам брати зовнішні запозичення під заставу місцевого майна.

Левченко, "Свобода", 223-й округ, місто Київ. Вкотре звертаюся вже до пані головуючої, вже не до Голови Верховної Ради, вже до пані Ірини Геращенко звертаюся з проханням дотримуватись Регламенту Верховної Ради України, в якому написано, що матеріали мали бути роздані народним депутатам за 10 днів. Я розумію, що ми увійшли в розгляд, але я вважаю принципово наполягти на тому, що, враховуючи грубе порушення Закону України "Про Регламент і продовжили лише після усунення порушення Регламенту Верховної Ради України. Щодо моєї поправки, це поправка, яка вкотре стосується того, щоб виключити із законопроекту норм щодо поширення на обласні ради чинних бюджетних засад здійснення зовнішніх запозичень і надання місцевих гарантій. Не можна в сьогоднішніх умовах, і не тільки в сьогоднішніх умовах, але особливо у воюючій країні із загрозою сепаратизму надавати обласним радам можливість брати зовнішні запозичення під заставу місцевого майна. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатись по 22 поправці.

Враховуючи, що це в цьому блоці зараз чи не остання поправка, яка стосується обласних рад, я хотів би окремо наголосити на абсурдності цієї норми. Зараз обласні ради контролюють дуже багато важливого, стратегічного, я б навіть сказав, майна, і навіть воно стратегічне не тільки для окремої області, для окремого регіону, а взагалі для цілих частин всієї нашої держави і, можливо, навіть в деяких випадках для всієї держави як такої. кодексом, змінами до Бюджетного кодексу надати можливість обласним радам брати зовнішні запозичення під заставу такого майна. Ну, наприклад, це може бути дуже важлива обласна лікарня, так, і не тільки. Очевидно, здоровим глуздом зрозуміло, що це є абсолютно дурнувата ідея. Її мотивують тим, що це треба зробити для будівництва доріг та цільово передавати з центрального бюджету на місця для будівництва доріг, як це робиться у всіх нормальних розвинутих країнах, а не займайтеся от такою бюджетною федералізацією.

Одна із пропозицій цього законопроекту говорить про те, що забороняється надання державних гарантій суб'єкту господарювання, який має прострочену заборгованість за гарантованим державою чи територіальною громадою кредитом, позикою або має іншу заборгованість, погашення раніше отриманої позики, кредиту банку та перед державним бюджетом. Це абсолютно неправильний підхід з кількох причин. По-перше, є різні важливості, є різні градації так. Може бути борг не надто важливий, але він до сих пір є. Але при цьому відповідному суб'єкту господарювання потрібно терміново отримати позику під набагато важливіший проект чи під набагато взагалі важливішу сферу його діяльності. Тому не можна забороняти брати додатковий борг під, до речі, гарантії додаткові, якщо вже є непогашений борг. Тим більше, що якщо мова йде, наприклад, про перекриття старого боргу. От зараз же ж держава Україна бере додаткові борги під перекриття старих боргів? Бере. То чому це не можна так само таку логіку… ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатись по цій поправці.

Поправка відхиляється. Наступна, народний депутат Левченко, 29-а. Прошу. 12:40:54 ЛЕВЧЕНКО Ю.В. Левченко, "Свобода", 223 округ, місто Кив. Знову питання стосується надання можливості обласним радам брати зовнішні запозичення. знаєте, ми в цій сесійній залі протягом останніх 4 років від всіх представників так званої коаліції постійно чуємо про те, що ледь-ледь вони роблять все можливе, щоб врятувати державні фінанси, щоб не було розбалансування, як все погано, що треба все на світі урізати і всі соціальні видатки, і так далі, і тому подібне – оці всі казочки чуємо. Але при цьому зараз ці ж самі люди пропонують запровадити механізм прямий, можливість розбалансування державного бюджету, тому що врешті-решт, навіть якщо обласна рада буде заставляти важливе стратегічне майно, навіть якщо вона врешті-решт його розпродасть, розкраде, приватизує, то все одно буде за цією позикою винна держава, все одно державі врешті-решт прийдеться ці речі покривати. Тому такі речі є неприпустимими. Я закликаю вкотре їх прибрати з з цих змін до Бюджетного кодексу. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися по 29 поправці. За-42 Поправка відхиляється. Я пропустила 28 поправку, на якій наполягає Семенуха. Будь ласка. Семенуха Роман, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Шановні колеги, прийнята в першому читанні редакція законопроекту пропонує надати обласним радам повноваження здійснювати місцеві зовнішні запозичення на рівні з міськими радами та надавати місцеві гарантії для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов'язань комунальних суб'єктів господарювання. "Самопоміч" подала низку пропозицій по виключенню цих нововведень з тексту законопроекту з огляду на те, що фактично обласні ради зможуть брати іноземні кредити, щоб потім позичати ці гроші відповідним комунальним підприємствам. А у разі виникнення заборгованості з боку цих суб'єктів господарювання це стає відповідальністю облради, яка надала власне гарантії виконання таких зобов'язань. Але в разі виникнення заборгованості, коли область не матиме можливість покрити борг за рахунок обласного бюджету, борг може бути реструктуризованим і стати вже не обласним, а державним. Ми переконані, що така пропозиція неприйнятна, не можна надавати таке право обласним радам. Прошу підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатись по 28 поправці.

Поправка відхиляється. Наступна - 30 поправка. Левченко наполягає? Наполягаєте, Левченко? Будь ласка, мікрофон Левченку.

що законопроект пропонує надати Міністерству енергетики, власне кажучи, повноваження затверджувати істотні умови договору енергосервісу, власне кажучи, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива. І це є абсолютно неправильно, вони пропонують прибрати це Міністерства фінансів. Це є абсолютно недоцільним, оскільки виключення Міністерства фінансів України з процесу договірних зобов'язань у сфері енергосервісу суперечить елементарній логіці, так як одне із основних питань таких договорів – це питання довгострокових зобов'язань та вплив на бюджетні витрати. Все одно Міністерство фінансів має приймати остаточне рішення, тому що такі договори впливатимуть на довгострокові показники державного бюджету і взагалі на державні фінанси. Тому абсурдно забирати це повноваження у Мінфіну і передавати це Міністерству енергетики, яке буде дивитися на це зовсім з іншої сторони. Наполягаю на тому, щоб Міністерство фінансів і далі цим займалося. Прошу визначатися по 31 поправці. Я просто не так побачила її номер, дійсно – 31 поправка. За-40 Поправка відхиляється. Наступна 54 поправка, народний депутат Левченко. Будь ласка. Левчеко, "Свобода", 223 округ, місто Київ. Тут це стосується питання, що законопроект пропонує поширити видатки бюджету, можливість надавати бюджетні кошти на забезпечення Служби судової охорони. Значить, як ми бачили з раніше ухвалених інших законопроектів, Служба судової охорони – це є абсолютно неконституційний орган, закріплений повністю за безпосередньо Президентом України, з невідомо якого такого дива, і буде абсолютно по суті займатися тим, що буде вирішувати, кого допускати в судові засідання, кого виганяти із судових засідань. Абсолютно таким волюнтаристським методом незаконним. Тому я взагалі вважаю, що неприпустимо є виділення будь-яких коштів державних на оцю неконституційну Службу судової охорони. Тому прошу, будь ласка, цю поправку ухвалити і прибрати цю Службу судової охорони з законопроекту. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися по 56-й... По 54 поправці. Наступна 56-а, так само Левченка. Зараз 54-а. Зараз повернемось, не хвилюйтесь. Значить недочула. 12:46:38 За-32 Поправка відхиляється. Це в нас була 54 поправка. І зараз… Це, мабуть, ви з головою говорили, а я не почула цього. 39 поправка – це поправка народного депутата Шкварилюка. Вона була врахована. Народний депутат Соловей наполягає на слові і на підтвердженні поправки. Будь ласка, 39-а зараз. Шановні колеги, понад рік велика кількість депутатів, народних депутатів в парламенті, борються за те, щоби місцеві громади на території яких масово вирубується ліс - і по суті це є єдиним природнім ресурсом, -отримували частину земельного податку і частину рентної плати за вирубку лісу. Цією поправкою, на жаль, всупереч рішенням робочої групи під керівництвом Ніни Петрівни Южаніної є намагання позбавити абсолютно органи місцевого самоврядування, об'єднані територіальні громади, районні ради частини земельного податку і частини рентної плати. Я хочу подивитися на всіх мажоритарщиків, які приїдуть після того в свої громади і подивляться в очі своїм виборцям, і скажуть, в який спосіб вони забрали частину

Будь ласка, прошу поставити на підтвердження 39 поправку. Пане Костянтине, ви дасте позицію комітету зараз? З приводу 39 поправки.

Тепер 41 поправка? Будь ласка, народний депутат Соловей вимагає мікрофон, щоб йому увімкнули, і він хоче зробити зауваження до 41 поправки, будь ласка. Шановні колеги, я вважаю, що ми повинні зробити все, щоб ті громади, на території яких є єдиний природній ресурс ліс і і на території яких цей ліс масово вирубується, мали можливість отримувати від вирубки цього лісу надходження у місцеві податки і самостійно цим розпоряджатися. моя, власне, поправка спрямована на те, щоб і пропозиція, яку я вношу, щоб залишити 37 відсотків рентної плати від головного користування саме на низинному рівні, це об'єднані територіальні громади та районні ради, на території яких вирубується цей ліс. Чому такий супротив? Я поясню, тому що з моменту того, як місцеві громади отримують частину рентної плати, вони починають контролювати вирубку цих лісів, щоб жодна машина не виїхала не облікована, а щоб рентна плата йшла в їхній місцевий бюджет, тому я вношу… ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло. Я хочу тільки наголосити, колеги, що 41 поправка - це поправка народного депутата Продан, пані Оксани Продан, і вона була врахована, вона була врахована. Якщо ми зараз ставимо… Поки не голосуємо ми? Так, це була тільки заява. Рухаємося далі. 56 поправка. Народний депутат Левченко, будь ласка, мікрофон. Левченко, "Свобода", 223 округ, місто Київ. Я звертаю увагу на таку дурнувату норму, яку запропонували в першому читанні, що за наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, але, крім заробітної плати, також за спожиті комунальні послуги, електричну та теплову енергію, природний газ та інші енергоносії, розпорядники бюджетних коштів в межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетних зобов'язань та не здійснюють платежів за іншими заходами. Тобто, якщо у якоїсь бюджетної установи є борг за електричну, теплову енергію, природний газ і інші енергоносії, вона у вас по суті паралізується повністю. Це подальша, оця маячлива позиція, політика цього уряду, цієї коаліції щодо приватизації держави як такої. Вибачте, будь ласка, що важливіше: доходи якогось монополіста по газу чи по електриці чи робота державних органів? Відповідь очевидна – це здоровий глузд. Тому я пропоную прибрати оце нововведення, що борги на електричну, теплову енергію, природний газ та інші енергоносії можуть паралізувати роботу бюджетного органу. Треба це прибрати… ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатись по 56 поправці.

Поправка відхиляється. Наступна поправка - 59, Семенуха, будь ласка. 12:52:21 СЕМЕНУХА Р.С. Семенуха Роман, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Шановні колеги, ця правка також стосується можливості здійснювати місцеві запозичення та надавати місцеві гарантії обласними радами. "Самопоміч" не підтримує це нововведення та наголошує, що надання відповідних повноважень обласним радам насправді це є завуальований спосіб проведення передвиборчої кампанії за рахунок коштів платників податків. Адже запозичення фактично даватимуться через обласні ради, а використовуватимуться в інтересах обласних державних адміністрацій, які на сьогодні, давайте будемо говорити відверто, є передвиборчими штабами кандидата в Президенти Порошенка. Зокрема, і на будівництво доріг, про що нам розповідають сьогодні борди по всій країні. Однак дороги в цій країні будуються не за рахунок уряду і Президента, а будуються насамперед за рахунок коштів платників податків. Тому ми наполягаємо виключити можливість надання таких запозичень для обласних рад. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатись по 59 поправці, прошу.

За-48 Поправка відхиляється. Народний депутат Недава просить повернутись до його 46 поправки. Будь ласка, мікрофон пану Недаві. 12:53:40 НЕДАВА О.А. Доброго дня всім! Шановні колеги, особливо колеги з Донеччини, Дніпропетровщини, Запорізької області, Франківська, Луганська, Кіровоградщини, прошу вас звернути увагу на поправку 46, бо ця поправка повертає екологічний податок, який в тому році забрали в державний бюджет на місця. Всі обласні державні адміністрації, всі ради підтримали цю мою поправку, і дуже вас прошу теж підтримати цю поправку, і схвалити її. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатись по 46 поправці, колеги.

Поправка відхиляється. Наступна поправка - 61, Семенуха. Наполягає? Вибачте, 60-а. 60 поправка, народний депутат Левченко, будь ласка. Левченко, "Свобода", 223 округ місто Київ. Я вже багато виступав щодо моїх пропозицій прибрати оце нововведення щодо розбалансування державного бюджету: надання можливості обласним радам брати зовнішнє запозичення під заставу майна місцевого. Але тут хотів би наголосити справді ще на одному пункті, про який згадував пан Семенуха. Абсолютно правильне питання, що насправді ціною стратегічного розбалансування державного бюджету, ціною хаосу в державних фінансах запроваджують норму виключно під президентські вибори для того, щоб міністр економіки уряду Януковича міг би покерувати в ручному напрямку економікою зараз. І понаправляти через оці запозичення обласних рад гроші на різні проекти, щоб попіаритись перед місцевими… перед президентськими виборами, і спробувати отримати для себе якісь додаткові бали. І це все ціною розбалансування державних фінансів. абсолютно безвідповідальна, неправильна політика і таку штуку треба прибрати з цього законопроекту. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатись. Коментар, будь ласка, пана Іщейкіна 12:55:52 ІЩЕЙКІН К.Є. Шановні колеги, вкотре хотів би наголосити, що ні в кого не виникало питань щодо запозичень місцевих рад Тому питання надання повноваження обласним радам є питання розширення ремонту і покращення інфраструктурних проектів по областях. Їх стан всі бачили, і тому, коли спрямували дорожній фонд і зараз відбувається масивна відбудова цих доріг, дуже хотілось би прискорити час, коли люди змогли б цим користуватися, а кредити ці можна було б досить швидко повернути. Дякую. Прошу визначатися по 72 поправці. За-46 Поправка відхиляється. Якщо не наполягаєте на якихось поправках, дайте знати. 61-а. Будь ласка, Семенуха. Шановні колеги, "Самопоміч" цією правкою пропонує врахувати інтереси громад, на території яких здійснюється видобуток корисних копалин. Наразі рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення, окрім рентної плати за користування надрами для видобування нафти та природного газу, розподіляється в пропорціях: 75 відсотків спрямовується в державний бюджет, 25 – в бюджет міста Києва. Тобто доходи сьогодні від ренти, наприклад, за копальню в Харківській області йдуть не бюджету, відповідної об'єднаної територіальної громади, а до Києва. Жодного логічного обґрунтування, чому ці гроші хоча б трохи не залишаються в місцевих бюджетах, а йдуть в Київ, не існує. Ми ж пропонуємо своєю правкою передати на місця не 5 відсотків, а 30 відсотків від рентної плати за користування надрами. Таким чином, ми зможемо справді допомогти місцевим бюджетам і тим об'єднаним територіальним громадам заробляти, якщо на її території здійснюється такий видобуток. Прошу підтримати тих, хто справді переживає за місцеве самоврядування. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися по цій поправці, шановні колеги. 61-а відхиляється поправка. 62-а. Наполягаєте, Левченко? Будь ласка. Левченко, "Свобода", 223 округ, місто Київ. Пропозиція віднесена до доходів загального фонду бюджетів міст республіканського, Автономної Республіки Крим та обласного значення, міста Києва та Севастополя, районних бюджетів, бюджетів об'єднаних територіальних громад: 5 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення потребує серйозного опрацювання. Справа в тому, що єдина логіка… єдина логіка, чому треба передавати частину рентної плати безпосередньо на те місце, де видобувається копалина, це питання забезпечення нормальної екології і нормальної транспортної структури, коли за рахунок видобутку відповідних копалин і екологія, і транспортна структура псуються для цього тоді можна пояснити логіку. А пояснити логіку чому, наприклад, школа в громаді, яка має корисні копалини, має бути кращою ніж школа в громаді, де немає корисної копалини, – немає. Бо ми всі живемо в унітарній країні Україна, а не в федерації, так, і якщо би не було України, то взагалі ніхто би не отримав ніяких

Пані Ірина, це дуже важливе питання, тому... Я не зловживав в інших випадках. Я наголошую на тому, що цих 5 відсотків, якщо передаються, мають іти виключно в спецфонд на екологічні потреби і на транспортну інфраструктуру, тільки тоді це буде обґрунтовано. У іншому випадку – це вивищення одних за рахунок інших. Дякую. Прошу визначатися по 72 поправці.

Шановні колеги, дана правка допоможе під час сплати податку на доходи фізичних осіб отримувати місцевим бюджетам належні їм кошти за функціонування відокремлених підрозділів на їх території. Наразі недосконале законодавче формулювання дає можливість материнській компанії сплачувати податок за свої філії за місцем свого територіального розміщення, а не розміщення такої філії. І якщо компанія знаходиться у Києві, а відокремлений підрозділ, наприклад – у Коломиї, то податок на доходи фізичних осіб може бути сплачено компанією у місцевий бюджет за місцем її розташування, а не філії. Тому "Самопоміч" пропонує усунути таку несправедливість і дозволити місцевим бюджетам заробляти на тому, що на їх території функціонує відповідний підрозділ, адже саме філії використовують ту чи іншу інфраструктуру відповідної громади. Тому правкою пропоную уточнити, що за наявності у юридичної особи філії, податок на доходи фізичних осіб зараховується, власне, до відповідного бюджету за місцезнаходженням такої філії. Прошу підтримати. Дякую.

Ще раз наголошую, по цій ситуації, по 5 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення. Рента на копалини загальнодержавного значення взагалі можлива як така і взагалі будь-який дохід від цих копалин можливий як такий, поки існує держава Україна. Жодне село окремо, жодне місто, район, область взагалі не отримає ніякої ренти, якщо не буде держави Україна. То постає логічне питання: а чому певне село чи місто має отримати більше від цих копалин, ніж те село, місто в тій самій державі, в яких немає, якщо це природа так створила ситуацію. Єдина логіка, коли воно має отримувати більше, це щоби відправляти ці кошти на екологію і на дорожнє господарство, яке, справді, страждає від такого видобутку. Тому закликаю ще раз відправити цих 5 відсотків не в загальний фонд, щоб вивищувати інших над іншими, а відправити в спеціальний фонд: на екологію, Дякую. Прошу визначатися по 72 поправці. Прошу визначатися. Я почула, я зараз перевіряю. Шановний колего, я вас почула, не нервуйте. Так, там 71 поправка відхилена. 44 – за, поправка відхилена. Наступна - 72-а. Будь ласка, Левченко.

щодо ренти на корисні копалини загальнодержавного значення. Наголошую, що неприпустимо відправляти ці кошти в загальний фонд відповідних місцевих громад. Тому що не зрозуміло, чому школа певної громади має бути краща, ніж школа іншої громади, тому що в одній громаді є корисна копалина, а в іншої – немає. Це несправедливо в унітарній державі Україна, так. Натомість я розумію, що певна громада страждає від того, що по ній їздять постійно, наприклад, фури, розбивають дороги. Що вона страждає від екологічних проблем через те, що під час видобутку корисних копалин, по суті, псується навколишнє природне середовище. Це зрозуміло і зрозуміло, що… І зрозуміло, що саме на такі питання, зрозуміло, що громада справді має отримати відповідне фінансування за рахунок рентної плати. Але саме на такі питання, саме на… як я записати, природоохоронні заходи та розвиток дорожнього господарства, щоб це було через спеціальний фонд чи загальний фонд. Отоді буде дотримана справедливість до всіх громадян України, а не буде, що одні вивищуються над іншими тільки тому, що випадково під ними знаходяться корисні копалини. Тому закликаю проголосувати за цю поправку заради справедливості. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися по 72 поправці. 13:05:31 За-41 Поправка відхиляється. Прошу визначатися по 75 поправці.

Шановні колеги, прошу хвилинку вашої уваги. Правка усуває перешкоди на шляху отримання належного фінансування гімназій та ліцеїв. Сьогодні в Бюджетному кодексі і Законі України "Про загальну середню освіту" ці заклади називаються по-різному: Бюджетному кодексі гімназії-інтернати та ліцеї-інтернати в законі просто "гімназії" та "ліцеї", і лише через це мають проблеми з фінансуванням, про що нам повідомляють з регіонів. Правка "Самопомочі" пропонує привести термінологічний апарат Бюджетного кодексу у відповідність до Закону "Про загальну середню освіту" таким чином, щоб ці ліцеї та гімназії в 19-му році не мали подібних проблем. Взагалі непідтримка цієї правки викликає подив, я не розумію, чому в бюджетному комітеті це не підтримали, прошу коментар представника бюджетного комітету, оскільки саме сьогодні ці прогалини в законодавстві заважають отримати вже передбачені в бюджеті кошти, не говорячи вже про надання додаткового необхідного їм фінансування. Прошу підтримати, колеги, це дасть належне фінансування для гімназій, ліцеїв по всій Україні. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначитись по 84 поправці. За-62 Поправка відхиляється. Пан Недава, ви наполягаєте на ваших поправках? 90... Я дуже дякую вам, шановний колего за конструктивну позицію. І ми далі працюємо над поправками до законопроекту. Наступна поправка так само народний депутат Семенуха, 101-а. Не наполягає.

ми рухаємося уже до… Народний депутат Семенуха, 130-а.

та частини першої статті 103 дріб 4 цього кодексу реалізуються пілотні проекти з надання державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для відповідних видів медичних послуг окремих закладів охорони здоров'я населених пунктів чи регіонів, а також відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів. Оце щодо відшкодування вартості лікарських засобів. Цей порядок, визначений Кабінетом Міністрів, зазвичай повна маячня, Тому я пропоную, щоби цей порядок був попередньо погоджений Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, щоб хоча би був якийсь парламентський контроль над тим, яким чином формується цей порядок. Без цього приймають такі речі, якими неможливо користуватися, вони абсолютно непрацюючі. Прошу проголосувати.

зупиняти дію будь-якого закону України на підставі того, що прописано в Законі України про Державний бюджет України. Тобто, як зараз прописали, що якщо Кабінет Міністрів подає такий Державний бюджет, що він не може фінансувати всі відповідні статті, прописані в інших законах, це стосується здебільшого соціального забезпечення, то тоді можна їх не фінансувати, а фінансувати їх в межах бюджетних видатків. Це є абсолютно неконституційно. Є закони України, їх треба виконувати. Якщо вони комусь не подобаються в Міністерстві Міністерстві фінансів, ще комусь, то змінюйте їх, відміняйте їх, скасовуйте, а не вставляйте абсолютно неконституційне положення, що будь-який закон України можна зупинити дією по суті видатків державного бюджету. Це маячня. Я вимагаю це прибрати. Шановні колеги, я прошу визначитися по 148 поправці, будь ласка. Колеги, і інформую вас, що залишилося буквально три поправки, на яких автори наполягають. Підсумовуюче потім слово пана Іщейкіна, 2 хвилини. Ми переходимо до голосування. 13:10:57 За-38 Поправка відхиляється. Прошу, зараз Семенуха, включити мікрофон, він просить 130 поправку, щоб ми вислухали його. І потім… Я бачу. Я бачу, колеги, всіх бачу. Будь ласка. "Самопоміч" пропонує цією правкою зменшити бюджети об'єднаних територіальних громад від обласних бюджетів. Сьогодні згідно чинного законодавства облдержадміністрації фактично на свій власний розсуд розподіляють додаткову дотацію з утримання закладів освіти та охорони здоров'я. Як наслідок, такий розподіл точно не відбувається в інтересах об'єднаних територіальних громад. І згідно з даними Асоціації міст України лише майже 12 відсотків доходить цих коштів до об'єднаних територіальних громад. Тобто найбільша частка дотацій залишається якраз у розпорядженні обласних бюджетів, хоча питома вага видатків на освіту і охорону здоров'я якраз лежить в місцевих бюджетах. Тому пропонуємо передбачити розподіл такої дотації всім бюджетам, які мають прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом. При цьому формула такого розподілу має бути єдиною для всіх та базуватися на об'єктивних критеріях та унеможливлювати суб'єктивний підхід. І відповідно це буде зменшувати залежність від обласних бюджетів. Дякую. Дякую. Колеги, прошу визначатися по 130 поправці. І нагадую, що буквально 5 хвилин залишилося до прийняття рішення за законопроект. Прошу визначатися. За-51 Поправка відхиляється. У нас три колеги ще підняли руку, що вони наполягають на своїх поправках. Це народний депутат Кулініч 161 поправка, і потім 4. Потім я буду по черзі давати слово. Прошу. Дорогі колеги, я по черзі буду. Зараз Кулініч – 161-а, потім – Шурма, потім – Галасюк, потім – Яніцький. І... Хорошо. 161-а, Кулініч. Шановні колеги, я наполягаю на 161 правці, але прошу її підтримати дещо в іншій редакції у зв'язку з тим, що були зняті кошти з державної підтримки у галузі АПК. Хочу зачитати під стенограму: підпункт 7 пункту 25 розділу I законопроекту у редакції комітету викласти в такій редакції: "абзац другий пункту 42 викласти в такій редакції: "при цьому до 20 відсотків такої підтримки використовується сільськогосподарськими товаровиробниками для закупівлі вітчизняних виробників сільськогосподарської техніки та обладнання (2017 рій – 10 відсотків, 2018-й – 15 відсотків), а також спеціальних вагонів для перевезення зерна, обладнання для виробництва біоетанолу та електроенергії з біомаси". Дякую і прошу підтримати ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися по 161 поправці, колеги. За-54 Поправка відхиляється. Будь ласка, мікрофон народному депутату Ігорю Шурмі. 150-а поправка. Прошу. Ігор Шурма, "Опозиційний блок". Шановні колеги, даний законопроект пропонує реалізацію чинних положень Закону про державні гарантії медичного обслуговування населення в частині фінансування державних гарантій медичного обслуговування населення та оплати медичних працівників віддати на розсуд уряду. І виходячи з наявних фінансових ресурсів, ми можемо говорити, що 5 відсотків, які гарантують розвиток охорони здоров'я, впровадження так званої медичної реформи, розгляд якої сьогодні знаходиться в Конституційному Суді, ставиться під знак оклику. Весь комітет, всі члени комітету сьогодні пропонують підтримати цю норму, - виключити підпункт 4 пункту 25 і дати можливість охороні здоров'я розвиватись. Хотів би нагадати, що в даному бюджеті замість спланованих 5 відсотків внутрішнього валового продукту, що є 195 мільярдів, планується виділити лише 90 мільярдів. Це означає, що будуть повністю провалені всі зміни в охороні здоров'я.

За-73 Поправка відхиляється. У представника комітету буде можливість підсумувати обговорення буквально через кілька хвилин. Народний депутат Галасюк, прошу. Віктор Галасюк, Радикальна партія Олега Ляшка. Шановні колеги, розвиток науки треба фінансувати. Ми пропонуємо, щоб той прибуток, який отримують державні унітарні підприємства, підвідомчі національні академії наук, щоб вони не забирали в державу цей прибуток, а могли спрямовувати його на цільове фінансування, інновації, розвиток матеріально-технічної бази і нові наукові дослідження. Це не великі кошти для держави, кілька десятків мільйонів гривень, але для цих наукових підприємств і установ це надзвичайно великі кошти. Я вже не кажу про те, що в проекті бюджету, який внесений сьогодні, 200 мільйонів гривень зняли з фундаментальних досліджень. Ви тільки вдумайтесь, що це таке! Це фіскальний зашморг на шиї української науки. 20 мільйонів гривень викреслили всупереч рішенню Комітету з економічних досліджень. Та дайте хоча б той прибуток, який науковці заробляють, реінвестувати в розвиток науки. Прошу підтримати.

Зараз – 165-а. Колеги, я бачила всі руки, ми повернемось до всіх поправок, з приводу яких колеги наполягають. Не переживайте, будь ласка. Всіх бачимо. За-60 Поправка відхиляється. Наступна - Сисоєнко. Вона вимагає слово по двом поправкам: 151-а і 153-я. Будь ласка, мікрофон. Хочу зачитати під стенограму свою поправку. Поправка 151. "Підпункт 4 пункту 25 розділу І законопроекту вилучити". Ця поправка має бути підтримана всіма представниками фракцій. Ця поправка підтримується членами Комітету з охорони здоров'я: Яринічем, Березенком, Шипком, Шурмою, Донець, Кириченком, Біловолом. Ми вимагаємо повернути даною поправкою в медичні закони питання про те, що держава зобов'язана виділяти на державне фінансування оплату медичних послуг для громадян у розмірі не менше ніж 5 відсотків Ми вимагаємо повернути норму, якою має бути підвищена заробітна плата медичним працівникам, яка має складати не менше ніж 250 відсотків, помножену на середню заробітну плату по Україні. Цією поправкою ми вимагаємо повернути норму, де не уряд у ручному режимі буде вирішувати, які послуги оплачувати громадян… а які не оплачувати, а що це буде, як це внесено в діючому Законі про медичну реформу, що це буде додатком до Державного бюджету України, і парламент буде так само брати на себе відповідальність про забезпечення і фінансування медичної допомоги… Будь ласка, прошу визначатись по 151 поправці. За-97 Поправка відхиляється. Наступна - 153-я. Не наполягає Сисоєнко вже на ній. Наполягаєте? Ну, будь ласка, я ж вам мікрофон… Фракція "Об'єднання "Самопоміч" категорично заперечує спробу уряду внесенням змін в Бюджетний кодекс України зруйнувати ці норми, які стали підставою для прийняття нових законів, які стосуються медичної реформи. Фракція "Самопоміч" вважає, що якщо не буде питання вирішено підняття заробітних плат, якщо держава не забезпечить державним фінансуванням медичні послуги, які має оплатити держава коштами держбюджету, то немає суті і значення змісту тих нових законів, які стосуються медичної реформи. Тому ми вимагаємо внести зміни і підтримати поправку 153 і не чіпати медичні закони, а просто їх виконувати Міністерству охорони здоров'я. Шановні колеги, я прошу визначитися по 153 поправці. Будь ласка. Колеги, в нас залишається ще одна поправка. Я прошу повертатись до сесійної зали всіх. Будь ласка. Голови фракцій, будь ласка, дайте сигнал народним депутатам України повернутися з кулуарів, з їдалень. 13:20:20 За-88 Поправка відхиляється. Остання поправка, на якій наполягає народний депутат Бакуменко, 164-а. Да, іще Яніцький.

"Установити як виняток з положень частини дванадцятої статті 23 цього кодексу, що залишки коштів на кінець бюджетного періоду, передбачених на державну підтримку сільськогосподарських товаровиробників, перераховуються до спеціального фонду Державного бюджету та спрямовуються виключно на гарантування повернення банківських кредитів та страхування від сільськогосподарських страхових ризиків…". чого надважливо? Тому в цьому році, як ми сподіваємося, не менш 2 мільярдів гривень не будуть освоєні. Тому ми просимо, щоб цю правку врахувати і перенести її на наступний рік. Прошу зал підтримати аграріїв. Колеги, я прошу визначитися по 164 поправці. За-99 Поправка відхиляється. Народний депутат Яніцький, вам слово. І перепрошую, що не дала відразу. Будь ласка, Шановні колеги, я просив би повернутися до 180 правки і її підтримати. Про її аргументацію ми чітко відповіли на засіданні підкомітету бюджетному і бюджетний комітет, більше того, проголосував за її підтримання на розгляді в сесійному залі. Прохання підтримати цю правку і підтвердити її, будь ласка. Зараз мова іде про 180 поправку. Це поправка 180, шановного нашого колеги народного депутата Яніцького. Вона була відхилена комітетом. Він просить її підтримати. Колеги, прошу визначитись по 180 поправці.

Прошу, слово. І потім, пане Іщейкін, ви підсумуєте обговорення, в тому числі і те, що звучало з точки зору під стенограму, що внесення змін. Будь ласка, пан Мельник. Шановні колеги, 177 правкою ми більшу частину питань, що стосуються міжбюджетних відносин новоутворених об'єднаних територіальних громад, врегульовуємо. Проте я хотів би зазначити, що залишається неврегульованим питання прямих міжбюджетних відносин утворених, новоутворених ОТГ, які створюються після 16 листопада цього року. Тому я просив би уряд, Міністерство фінансів протокольно, ми вважаємо, бюджетний комітет, що ці питання можна буде врегулювати при розподілі стабілізаційної дотації, і ми просимо Асоціацію міст дати відповідний алгоритм. Крім цього, я би просив би профільний Комітет місцевого самоврядування, в нас залишається також в цьому питанні неврегульованим досі питання, коли обласні ради є окремі, які не затверджують перспективний план. І ми просили би по аналогії визнання Кабінетом Міністрів спроможними об'єднані територіальні громади піти… ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло. Я прошу колеги, визначитися зараз по 177 поправці. 177 поправка, прошу визначатися, колеги. Голосуємо. А, ви не наполягаєте, ви просто…

пішло як доручення і при розподілі можна буде врегулювати і не вносити прямі зміни. І друге. Профільний комітет щодо перспективного плану. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. Ми не можемо за це голосувати. я прошу, щоби це потім було з вами, прозвучало у виступі як депутатське звернення. І ми тоді зможемо це оформити як депутатське звернення. Колеги, зараз надається слово підсумовуюче доповідачу Пан Іщейкін зверне увагу зали до тих кількох поправок, на яких комітет просить зосередитися, повернутися, підтримати для того, щоби не розбалансовувати законопроект. Там буде йти мова про три поправки, тому я дуже прошу уважно слухати. Колеги, повертайтеся до сесійної зали, зараз будуть голосування. Костя… Хвилиночку, почекайте. Колеги, ми завершили обговорення. Через 2-3 хвилини ми переходимо до прийняття рішення після заключного слова голови підкомітету Іщейкіна Костянтина Євгеновича. Тому я прошу усіх голів фракцій запросити депутатів в зал. Прошу Секретаріат Верховної Ради України запросити усіх депутатів в зал. Через 2-3 хвилини ми переходимо до прийняття рішення. Колеги, я прошу всіх відповідально, щоб ми потім не повертались до голосувань, щоб це не тривало по кілька разів. Отже, запрошую до заключного слова Іщейкіна Костянтина Євгеновича. Будь ласка. 13:26:27 ІЩЕЙКІН К.Є. Шановний пане Голово, шановні колеги! Звертаючи в цілому увагу на ті питання, які були дискусійними, хотілось би ще раз нагадати, що комітет підтримав, по-перше, надання зовнішніх запозичень. І так само вважаю, що обласні ради мають такі ж права, як і міста. І теж ця норма буде сприяти тільки більш швидкому розвитку інфраструктурних проектів. По-друге, хотів би просити вас підтримати правку Ірини Сисоєнко під номером 151 151 в тій редакції, яку вона озвучила. Також правку народного депутата Олега Кулініча 161-у в тій редакції, яку він озвучив. Зауваження Юрія Солов'я до 39 39 правки, яке він оголосив. Можна, щоб Юрій Соловей під стенограму ще раз оголосив? Чи буде… І 100? 165 правку народного депутата Галасюка комітет в цілому підтримував, але робив зауваження, що бажано унормувати спочатку ці позиції в профільному законопроекті. Для того, щоб не було питань щодо позиції Бюджетного кодексу тому що там є певні ресурсні моменти. І остання правка, на якій ми просили зосередитись, – це 180-а народного депутата Яніцького. Будь ласка, якщо можна, щоб редакцію ще Юрій Соловей наголосив. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, я зараз озвучу усі пропозиції від комітету. Пропозиція комітету: повернутись до правок 167-ї і 180-ї. Так? І 151-ї. Так, наступне, 161-у – в редакції, яку озвучив Кулініч. 165-у – в редакції, яку озвучив Соловей. Пане Соловей, одна хвилина, під стенограму правильно сформулюйте правку, ці абзаци в новій редакції, яка має звучати наступним чином. "У частині першій статті 64 пункт 2 викласти в такій редакції: "37 відсотків рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування". Пане Олег, можливо, просто я поставлю під час голосування, що 39 правка в редакції, яку озвучив Соловей? Ніхто не заперечує? Це ж буде простіше. Отже, я ще раз перепитаю у голови комітету. І прошу, колеги, всіх вже заходити і займати робочі місця. Ми вертаємося до правки 151, 167 і 180. Так? І 165-ї. Я вже називав її, будьте уважні. Ми будемо вертатися до 151-ї, 165-ї, 167-ї і 180-ї, а поправку 161 і 39 під час голосування я озвучу, що у вашій редакції, до них не потрібно вертатися, до них не потрібно вертатися, я просто скажу в тих редакціях. Отже, у нас завтра буде чотири голосування, повернення до чотирьох Одним, добре, повернемося одним, а підтримувати будемо кожним, домовилися. О'кей, колеги. Я прошу вас зараз всіх зайняти робочі місця, не виходити з залу. я пропоную, за пропозицією комітету, повернутися до правки 151, 165, 167 і 180. Прошу голосувати і прошу підтримати. І 151-у, я ж назвав, будьте уважні, не перебивайте мене, вибачте. Чотири правки: 151-а, 154-а, 167-а, 180-а. Прошу голосувати, прошу підтримати,

Будемо вважати, що не встигли. Будь ласка, зайдіть в зал, колеги, під час розгляду бюджету. Прошу голова бюджетного комітету… колеги, я прошу всіх змобілізуватись.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

Отже, колеги, я прошу всіх змобілізуватись, всі вже зайшли в зал? Отже… Отже, я ставлю на голосування пропозицію повернутись до правки 151, 165-ї, 167-ї і 180-ї. Прошу голосувати і прошу… Колеги, я ставлю на голосування, ви не на робочих місцях. Займіть робочі місця, будь ласка. Прошу голосувати і прошу підтримати, колеги. Прошу голосувати за повернення до правок. Прошу голосувати. Підтримайте, колеги! Голосуємо, голосуємо.

Повернулись, колеги, рішення прийнято. Тепер ставлю, перше, 151 правку. Прошу підтримати 151 правку, всі разом, так. Я ставлю на голосування, колеги, чотири правки від різних депутатів. Давайте, колеги підтримаємо наших друзів. Я ставлю на підтвердження 151, 165, 167 і 180 правки. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. Я казав, така пропозиція не пройде. Йдемо по кожній правці. Я ставлю на голосування на підтвердження правку 151. Прошу проголосувати…

Колеги, ми ще раз повернемося і я буду ставити по одній. Отже, колеги, я прошу всіх зайняти робочі місця. Я ставлю першу пропозицію повернутись до чотирьох правок, потім буду ставити кожну окремо. Я прошу повернутись до правок 151, 165, 167, 180. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Прошу голосувати, прошу підтримати. Повернулись. Тепер, колеги, ставлю кожну окремо. Перша на підтвердження правка 151. Прошу проголосувати, прошу підтримати правку 151. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати.

Прошу підтримати правку 165. Прошу голосувати, прошу підтримати. Уважно, колеги, кожний голос. Голосуємо. Прошу підтримати. 188. Наступна ставлю на підтвердження правку 167. Колеги, прошу голосувати, прошу підтримати 167 правку. Прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати.

Рішення не прийнято. І ставлю на голосування правку 180-у на підтвердження. Прошу підтримати, 180 правка на підтвердження. Прошу голосувати і прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати.

Отже, в нас є один варіант. Я хочу, до речі, я хочу нагадати, що я поставлю статтю 39 в редакції Солов'я, 161-у в редакції Кулініча під час голосування. Тоді я ставлю на голосування… Голова комітету! Ставлю на голосування… Скажіть мені, голова комітету! Отже, переходимо до прийняття рішення, колеги. Я прошу всіх зайняти робочі місця, я прошу всіх приготуватися до голосування. Ні! Закон буде провалений, якщо ми не проголосуємо. Отже, я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України (№ 9084) з тим, що 39 правка буде викладена в редакції, яку озвучив Соловей, а 161-а – в редакції, яку озвучив Кулініч у другому читанні та в цілому з техніко-юридичними правками і опрацюванням. І 151 правкою, звичайно ж. І звичайно, і 151 правкою. Прошу голосувати і прошу підтримати, колеги. Кожен голос має вагу. Прошу голосувати і прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо.

Колеги, увага! Я прошу всіх зараз бути в залі. Ми підтримали 151 правку, колеги, ми підтримали 151 правку.

Колеги, увага! Є дві пропозиції, що, якщо ми поставимо з правкою 165 і 180-ю – будуть голоси.

165-ю і 180-ю. Я це оголошу, але перше – повернутися, колеги. Я прошу проголосувати за повернення до проекту Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України (9084). Прошу проголосувати, прошу підтримати повернення. Прошу підтримати повернення, прошу всіх голосувати за повернення. Колеги, поверніться, я вашу правку поставлю, я ж обіцяв. Повернулися. І тепер я ставлю проект Закону 9084, нагадую, правка 39 в редакції Солов'я, 61-а – Кулініча і також правками 165 і 180, з урахуванням правок 165 і 180. Добре. Так, повернемося до правок. Андрій, підійдіть, підійдіть до мене.

Колеги, я все виразно сказав: 39-а – редакція Солов'я; 151-а – редакція Кулініча. Колеги, ну я ж повторюю по багато раз. Враховуючи 165-у і 180-у. Прошу голосувати і прошу підтримати.

Добре, я кожну поставлю окремо, колеги, правку. Увага! Так, перше. Увага! Колеги, я прошу всіх бути зараз уважними і бути на місцях. Перше – повернення до правки 165. Прошу голосувати, прошу підтримати. Повернення…

Наступне. Я пропоную повернутися до правки 180-ї за пропозицією комітету. Отже, повернення до правки 180-ї. Прошу голосувати і прошу підтримати повернення до 180-ї правки. Прошу підтримати. Голосуємо.

Ще раз поставлю, колеги. Кілька голосів. Я прошу… Я прошу повернутися до правки 180. Прошу проголосувати і прошу підтримати за повернення до правки 180-ї. Прошу підтримати, голосуємо.

Я ще раз, колеги, поставлю. Якщо не буде голосів, голосуємо без неї. Я ще раз поставлю на голосування, колеги. Отже, я ще раз ставлю на голосування пропозицію повернутись до 180 правки. Прошу голосувати і прошу підтримати. 6 голосів не вистачало, кожен голос має вагу. Прошу, 180-а, 180 правка, повернутись. Прошу голосувати і прошу підтримати. Голосуємо, 180 правка, голосуємо за повернення.

Колеги, увага, два голоси. Я ще раз поставлю повернення до правки 180-ї. Я прошу всіх проголосувати і підтримати.

Нема голосів, колеги, немає голосів. Я ставлю на голосування… Я ставив уже на голосування одну і другу. Колеги, увага. Я поставив обидві на повернення, обидві не набрали необхідної кількості голосів. Я вже ставив, обидві не набрали необхідної кількості голосів. Отже, я ставлю на голосування зараз без тих правок. Я ставив їх багато разів на голосування. Я прошу всіх зараз об'єднатися підтримати. Я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України (№9084). Нагадую, 39-а з редакцією Солов'я, 161-а в редакції Кулініча в другому читанні та в цілому з техніко-юридичними правками. І не бавтесь! Прошу голосувати і прошу підтримати. Голосуємо. Підтримайте, 151 правку ми підтримали. Підтримаємо, колеги. Голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. Інакше Бюджетний кодекс зараз буде завалений.

Отже, я прошу підійти голову комітету. Я прошу всіх залишатися на місцях. Я прошу голову комітету підійти до мене, бюджетного.

колеги! Ми маємо зупинку на цих двох самих правках 165 і 180. Окремо будуть ставитись. Так, зараз я, колеги, запропоную той самий шлях, який ми щойно проходили. Повернутись до закону перший крок. Потім повернутись до 165 – другий крок. Потім повернутись до 180 – третій крок. Потім підтримати 161, 180. І потім – закон. Зрозуміло, так? Отже, я ставлю на голосування… Колеги, ви не інтригуйте в залі, ви мене слухайте уважно, в нас буде голосування. Увага! Перше – повернулись до закону. Друге – повернулись до 165. Третє – повернулись до 180. Потім – підтримали 165-у. Потім – підтримали 180-у. Потім – підтримали закон. Шість голосувань. Ви будьте на місцях і голосуйте правильно просто. Отже, колеги, я прошу всіх змобілізуватись і бути відповідальними і уважними, щоб ми не завалили Бюджетний кодекс. Шість голосувань. Перше голосування. Я пропоную повернутись до проекту Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України (9084). Щоб ми підтвердили правки треба, перше, повернутись. Прошу голосувати. Прошу підтримати. Голосуємо. Голосуємо за повернення.

Повернулись, 229. Наступне. Я ставлю пропозицію повернутись до правки 165. Хто підтримує дану позицію прошу проголосувати за повернення до правки 165. Прошу голосувати. Голосуємо.

Повернулись до… 236. Прошу повернутись до правки 180-ї. Прошу голосувати. Прошу підтримати за повернення. Голосуємо. Прошу голосувати. голосувати. 13:51:14 За-233 Тепер три голосування, колеги: підтримка 165-ї, підтримка 180-ї, підтримка закону. Три зважених і відповідальних голосування. Прошу всіх бути на місцях. І я ставлю,

Колеги, я ще раз поставлю на повернення до 180-ї. Хочу наголосити, я продовжую засідання на 15 хвилин. Отже, колеги, я ще раз поставлю на повернення. Якщо не буде голосів, ми переходимо до голосування закону. Я ставлю на голосування пропозицію повернутись до правки 180-ї. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо.

Отже, колеги, у мене немає іншого шляху. Я прошу приготуватись до голосування. Я ставлю… (Шум у залі) Зараз, колеги, ми просто дограємось до того, що буде завалений Бюджетний кодекс. Немає з того приводу тішиться. Вам нема чого з того приводу тішитись. Я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України (9084) (нагадую під стенограму: Соловей, Кулініч – 161, 39) в другому читанні та в цілому з техніко-юридичними правками. Прошу голосувати. Прошу підтримати. Голосуємо, колеги! Прошу підтримати. Прошу голосувати.

Я прошу всіх на місцях залишатися, колеги. Це політичні ігри, які ставлять під ризик весь бюджетний процес.

Колеги, проходять консультації, але ситуація дуже неприємна. Я нагадую, що я продовжую засідання на 15 хвилин.

Колеги, увага! У мене є пропозиція. Я прошу всіх уважно послухати. Зараз в залі важко найти компроміс. Пропозиція полягає в тому, щоб зараз ми повернулися до розгляду, оголосили перерву, провели консультації і після обіду ми продовжили обмін думками і голосування. Підтримайте це, це буде чесно. Отже, колеги, якщо ми цього разу не підтримаємо, буде завалений Бюджетний кодекс. Моя пропозиція полягає в тому, що ми повертаємося до розгляду закону. Я оголошую перерву. Протягом двох годин ми проводимо консультації, о 16 годині ми продовжуємо розгляд проекту бюджету. Прошу всіх зайняти робочі місця. Прошу всіх приготуватись до голосування. Прошу зайняти робочі місця. Прошу приготуватись до голосування. Готові, так? Я ставлю на голосування пропозицію повернутись до проекту Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України, колеги, для пошуку компромісів. Я прошу всіх підтримати, проголосувати за повернення,

отже, ми повернулись. Ми продовжуємо розгляд проекту Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України. Я прошу в обідню перерву бюджетний комітет зібратись і найти компромісну позицію, з якою можна вийти на голосування. Після обіду ми продовжимо голосування від фракцій, з обміну думками від фракцій. І я, колеги, прошу всіх о 16 годині прибути в зал. Зараз ранкове засідання Верховної Ради України… Колеги, я хочу вам ще наголосити, увага, що Конституційний Суд України розглянув законопроект 9037 про внесення змін до Конституції України щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства Україні в ЄС і в Організації Північноатлантичного договору. У своєму висновку Конституційний Суд України визнав законопроект в цілому таким, що відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції України. Я даю доручення Комітету з правової політики, щоб в обідній перерві ви змогли розглянути, я думаю, буде дуже символічним, якщо до 5-ї річниці початку Революції Гідності ми зможемо проголосувати за перше читання змін до Конституції. Я прошу вас провести комітет з 2-ї до 4-ї. І прошу всіх членів Комітету правової політики зібратись на комітет для того, щоб ми змогли прийняти рішення по змінам до Конституції, і ми будемо мати змогу сьогодні їх поставити на голосування, і це буде важливий наш крок до 5-ї річниці Майдану. А зараз ранкове засідання Верховної Ради України я оголошую закритим. В 16 годині я всіх чекаю в залі.